Gospođe i gospodo zastupnici, nastavljamo sjednicom i raspravom o - Konačni prijedlog Zakona o oružju, treće čitanje P.Z.E. br. 522; Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, ravnopravnost spolova i europske integracije. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, štovane dame i gospodo zastupnici. Pred nama je treći Prijedlog Zakona o oružju. Naime, prijašnje dvije rasprave u ovom Domu su pobudile veliku raspravu i budući smo u raspravi uočili opravdanost nekih primjedbi, odnosno nedovoljnu definiranost pojedinih instituta u zakonu predložili smo da zakon ode i u treće čitanje i pred vama je Konačni prijedlog Zakona o oružju u kojem smo nastojali uvažiti sve one primjedbe za koje smo procijenili da će dovesti do boljeg i kvalitetnijeg zakona. Ja ću samo ukratko reći koji su bili osnovni razlozi za donošenje novoga Zakona o oružju. Naime, bilo je tu nekoliko razloga. Jedan od razloga je bio da smo trebali naš Zakon o oružju uskladiti sa europskim zakonodavstvom, europskom stečevinom, pravnom stečevinom i direktivama. A drugi razlog za donošenje ovog zakona je bio da se poveća sigurnost građana, odnosno uvedu instituti koji će smanjiti zlouporabe oružja kojih je u Republici Hrvatskoj na žalost bilo. Nekoliko osnovnih novosti odnosno u prvoj varijanti zakona je bilo da se uvodi nova kategorizacija oružja u skladu sa europskom direktivom. Zatim da se uvodi obilježavanje oružja žigom. Zatim se uvodi uzimanje mehaničkog traga oružja što je vrlo važno zbog kasnije identifikacije, pronalaženja počinitelja teških kaznenih djela oružjem. Zatim se uvodi trajna predaja oružja, postrožuju se uvjeti za dobivanje dozvole za držanje i nošenje oružja, liječnički pregledi se uvode kao obveza svakih pet godina, a ne kao do sada 10 godina s tim što se i dužina trajanja trajanja dozvole za nošenje veže sa dužinom trajanja liječničkog uvjerenja i uvodi se legalizacija. Dakle, prvo ću ovo sistematizirati kroz konkretne članke predloženog zakona. Oružje se razvrstava u 4 kategorije što je u skladu sa europskom pravnom stečevinom i europskim direktivama, a ne kao do sada što je bilo u 2 vrste dozvoljeno i zabranjeno. Zatim se uvodi obaveza prijavljivanja oružja iz kategorije C plinsko oružje, reprodukcije vatrenog oružja i mužari. Zatim kao što sam rekao postroženi uvjeti za nabavu oružja. Uvedeni su prekršaji iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, konzumacija opojnih droga i drugih omamljujućih sredstava što je predviđeno u članku 10. preveliki broj kaznenih djela nasilja u obitelji, zlostavljanja, ubojstava počinjen vatrenim oružjem tako da smo htjeli pooštriti uvjete za osobe koje će podnijeti zahtjev za dozvolu za držanje i nošenje oružja ali i za već postojeće vlasnike oružja što se treba dokazati, odnosno utvrditi kroz provjere, odnosno kroz redovite liječničke preglede svakih pet godina. Zatim se isto tako predviđa da uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti se izdaje s rokom važenja od pet godina, a ne kao do sada 10 godina, te su uvedene sankcije za liječnike koji ne obavijeste policiju o promjeni zdravstvenog stanja osoba koje drže ili nose oružje. se dosta puto dogodio da je kod osoba koje imaju dozvolu za nošenje i držanje oružja i koje nose i drže oružje došlo do promjene u zdravstvenom stanju koje su ponekad bile i uzrok zlouporaba oružja i počinjenja teških kaznenih djela, a nadležne institucije konkretno MUP o tome nisu bili obaviješteni, a sigurno su se mogla spriječiti veći dio tih najtežih kaznenih djela da je MUP bio na vrijeme obaviješten o nastupanju zdravstvenih promjena kod osoba koje imaju u posjedu oružje. Zatim se uvodi ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja članci 82. do 86. sukladno direktivi EU 91/477 i izmjeni direktive 2006/0031. Smatramo da je ovo isto vrlo važno osim toga što usklađujemo naše propise sa propisima Europske unije i zbog toga što ćemo uvesti bolju i točniju, precizniju kontrolu i nadzor nad oružjem. Zatim je također reguliranje pitanje nošenja i prenošenja oružja po ulasku Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europsku uniju što je predviđeno člancima 62. do 65. Uvodi se dobrovoljna predaja zabranjenog i dozvoljenog oružja Oružje se može predati uvijek i osoba koja ga preda neće biti gonjena niti prekršajno, niti kazneno ukoliko ga prijavi nadležnom tijelu radi predaje prije poduzimanja izvidnih radnji policije sukladno Zakonu o prekršajima prekršajima i započinjanja izvida kaznenih djela od hitnih istražnih radnji. Smatramo da treba na neki način motivirati građane koji nelegalno posjeduju oružje, da ga ili vrate ili legaliziraju s tim što smo uočili da je prijašnjih godina bilo zlouporaba. Naime, kada bi policijski službenici krenuli postupati prema osobi za koju su postojala saznanja da nelegalno drži oružje ili da je čak njime počinila kazneno djelo kada bi policija došla oduzeti oružje vlasnik, odnosno građanin bi rekao upravo sam krenuo oružje vratiti i time izbjegavao kaznenu ili prekršajnu odgovornost. Zbog toga smo uveli ovu mogućnost prije svega da ga legalno vrati, odnosno legalizira dok ne počne, dok nije počinio njime kazneno djelo, odnosno da ga ne može vratiti ukoliko su prema njemu započele mjere policijskih izvida. I kao što sam rekao ponovo se uvodi legalizacija oružja tako da omogućimo što je moguće većem broju građana koji nisu kršili zakon, odnosno činili prekršaje posjeduju oružje da ga mogu i legalizirati ukoliko se ona može legalizirati sukladno ovoj predloženoj podjeli oružja na četiri skupine. Ukratko ću samo pobrojati i razlike u predloženoj ovoj trećoj varijanti zakona u odnosu na drugu varijantu. Naime, glava 14 koja je govorila o obvezi tehničkih pregleda, a to su bili članci 86. do 89. se brišu zbog toga što je prevladalo mišljenje i stručnih organizacija i Lovačkog saveza, lovačkih udruga seljačkog saveza da ova mjera nije potrebna. se produžuje rok za prodaju oružja koje je oduzeto u upravnom postupku s pravom na naknadu. Taj se rok produžuje sa 6 mjeseci na godinu dana. Smatrali smo da je zaista opravdano pružiti vlasnicima oružja kojega više ne mogu imati taj rok u kojem ga mogu prodati prodati da im ne bi oružje bilo oduzeto. Zatim se isto tako je izašla ona izmjena u članku 26. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Za prenošenje oružja za koje je izdana isprava o oružju nije potrebno odobrenje.". To se prije svega odnosi na streljačka društva koja putuju iz grada u grad na natjecanja. I ovim smo htjeli riješiti svaku dvojbu da im nije potrebna posebna dozvola da to oružje kojem se natječu za to oružje moraju imati odobrenje policije. Zatim isto tako povećan broj komada streljiva koje lovci i strijelci mogu unijeti RH, članak 62. sa 100 na 500 komada, što je isto bio zahtjev i Hrvatskog streljačkog saveza i Lovačkog saveza i streljačkih udruga i lovačkih udruga. Isto su tako povećane kazne u članku 91. i 92. za najteža kaznena djela koja se počinje protivno ovom Zakonu o oružju. da se dodaje u članku 107. iza točke 6. nova točka 7. koja glasi: "Način postupanja policijskih službenika prilikom traženja i prikupljanja obavijesti od građana za potrebe postupka koji se vodi sukladno ovom Zakonu.", prijedlog Odbora za ravnopravnost spolova. Smatramo zaista da treba svesti na najmanju moguću mjeru mogućnost arbitriranja kod provođenja provjera. Tako da zaista želimo maksimalno objektivizirati postupanje policije u provođenju ovih provjera kako ne bi došlo do zlouporabe, odnosno do šikaniranja ili tendecioznog postupanja. I isto tako je u članku 82. predviđeno da obilježavanje i ispitivanje oružja radi proizvođač, a ne MUP. Zbog toga što bi ova druga varijanta proizvela dodatne troškove vlasnicima oružja, odnosno proizvođačima oružja i dovela bi do nepotrebnog administriranja. Ovako proizvođač oružja ga je dužan obilježiti i izvršiti ispitivanje i podatke o uzetom mehaničkom tragu dostaviti MUP-u. To je smatramo najracionalnije rješenje zbog toga što će svako oružje biti sigurno prokušano, obilježeno i podaci i oružju dostavljeni MUP-u, a neće izazivati dalje nepotrebno administriranje i troškove niti za proizvođače niti za vlasnike oružja, nećemo morati ni MUP angažirati dodatne kapacitete radi provođenja ovih mjera obilježavanja i ispitivanja oružja. Da zaključim, namjera, svrha i cilj donošenja ovoga Zakona je bila prije svega da se postrože uvjeti za neodgovorne posjednice posjednice oružja, da pokušamo što je moguće veći broj oružje koje je nelegalno posjedu, koje je ilegalno kod građana, da ga pokušamo ili legalizirati ili da ga pokušamo oduzeti građanima. Zbog toga što se tim nelegalnim oružjem najčešće i čine najteža kaznena djela. A s druge strane da se ne otežava i ne komplicira nabavljanje i držanje oružja lovcima i športskim strijelcima i drugim savjesnim građanima koji oružje nabavljaju zaista ili ili za potrebe bavljenja sportom ili za potrebe bavljenja lovom ili zbog zaštite odnosno drugih razloga predviđeni ovim zakonom. Inače je praksa pokazala da upravo lovci i strijelci i jesu najsavjesniji i najodgovorniji posjednici odnosno vlasnici oružja, da oni tim svojim oružjem najrjeđe čine kaznena djela. I zbog toga smo zaista pokušali pronaći način kako da im ne otežavamo i ne kompliciramo nabavku, držanje i nošenje oružja i njegovo korištenje za one svrhe za koje se on nabavlja i registrira. Nadamo se da ćemo i ovim akcijama bez vremenskog trajanja legaliziranja i povrata potaknuti građane da vrate oružje koje drže nelegalno, odnosno da vrate i oružje koje inače ilegalno koje se ne može držati po ovom Zakonu kako bi spriječili izvršavanje, odnosno događanja teških kaznenih djela oružjem kojega u Hrvatskoj zaista ima previše. Naime svjesni smo da je Hrvatska država koja je izašla prije par godina iz rata, da je tijekom '90.-ih velika količina oružja bila koncentrirana kod građana Republike Hrvatske. I smatramo da nakon proteka rata je došlo vrijeme da oni kojima oružje nije potrebno za obavljanje aktivnosti streljaštva, lova da ga i vrate zbog toga što je po svim statističkim pokazateljima Republika Hrvatska sigurna država. smatramo da bi bilo dobro da se oružje ne drži bez nužne potrebe. Hvala lijepa. Hvala. Odbori za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, predsjednik Odbora poštovani zastupnik Ivan Jarnjak. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 98. sjednici održanoj 30. svibnja 2007. godine razmatrao je Konačni prijedlog Zakona o oružju, treće čitanje koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske. Članovi Odbora upoznati su sa razlozima i interesima zbog kojih se predlaže donošenje predmetnog zakona. Predstavnik predlagatelja ističe kako se ovim zakonom propisuje niz mjera u cilju učinkovitijeg sprječavanja i suzbijanja ilegalne proizvodnje, nabavljanje i posjedovanje te svih drugih zlouporaba u svezi s oružjem i eksplozivnim tvarima. Nadalje ističe kako je ovaj zakonski prijedlog prilagođen europskim normama o oružju kojim se povećava sigurnost građana glede nabave i posjedovanja dozvoljenog oružja, te kontrole nedozvoljenog oružja. Također napominje da se predmetni zakon uvodi produljenje roka za povrat oružja na neograničeno vrijeme bez prekršajnog kaznenog gonjenja pri oduzimanje … /Govornik se ne razumije./ Odbor je podržao iznijeto stajalište predstavnika Vlade Republike Hrvatske te je osobito ukazao na odredbe kojima se reguliraju uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkim osobama. S tim u svezi Odbor podnosi amandmane na Konačni prijedlog zakona. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o oružju uz dva amandmana koji su u prilogu i koji gospodine predsjedniče ne bi trebalo sad čitati.

Gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Odmah u uvodu ću reći u ime kluba, klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Konačnog prijedloga Zakona o oružju. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije o čemu svjedoči i izjava usklađenosti koja je u prilogu ovog zakonskog prijedloga, a sve u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Republike Hrvatske. Razlika između teksta Konačnog prijedloga zakona u drugom čitanju i teksta koji se predlaže u trećem čitanju uvjetovane su primjedbama i prijedlozima pojedinih ministarstava i drugih tijela Vlade Republike Hrvatske kojima je prijedlog bio dostavljen na očitovanje, ali i prihvaćanjem amandmana klubova zastupnika, saborskih odbora, pojedinih zastupnika iz pojedinačne rasprave. je evo u prethodna dva čitanja otvorena šira rasprava o navedenom Prijedlogu zakona ispred kluba Hrvatske demokratske zajednice želim se osvrnuti i ukazati na razlike u odnosu na drugo čitanje. Nekoliko posebno važnih pitanja koja se trebaju urediti zakonom su u ovom zakonskom prijedlogu jasnije naglašena što će sigurno doprinijeti boljoj i učinkovitijoj provedbi zakona nakon njegovog usvajanja. U prvom redu to se odnosi na pitanje kategorizacije oružja, članak 6. i 7. pa je sada sve zabranjeno oružje svrstano u kategoriju A. Dozvoljeno oružje s obvezom izdavanja odobrenja svrstano je u kategoriju B. Dozvoljeno oružje sa obvezom prijave nalazi se u kategoriji C, dok se oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nalazi u kategoriji D. U članku 12. i 13. koji govore o uvjetima za nabavu oružja fizičkim osobama, posebno za potrebne dokaze koje je potrebno priložiti za nabavu športskog oružja i lovačkog oružja postoji neujednačen kriterij koji se možda može uskladiti što predlaže i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu nacionalnu sigurnost sa svojim amandmanom, ali i lovački savez je stavio primjedbu na taj dio. Naime, u stavku 3. za športsko oružje kaže se članovima športske streljačke udruge koji se aktivno natječu u streljaštvu uz pisanu potvrdu krovne organizacije koja vodi evidenciju članstva svih hrvatskih streljačkih udruga, dok se za lovačko oružje kategorije B predlaže dokazati ispravom o položenom lovačkom ispitu. Ako bi se zadržalo isti kriterij onda bi se uz položeni lovački ispit trebalo priložiti i lovačku iskaznicu koja je zapravo isprava kojom se dokazuje položen lovački ispit i bavljenje lovom, aktivno bavljenje lovom. U praksi se događa da netko položi lovački ispit, kupi lovačku pušku, a nikada i nigdje se uistinu ne bavi lovom niti je član bilo koje lovačke udruge, tako da je sasvim drugi kriterij u odnosu na strijelce, a to je sadržano i u amandmanu koji ste dobili u ime odbora. U članku 26. riješene su dvojbe koje su postojale po pitanju prenošenja oružja za koje je izdana isprava tako što se iza stavka 1. dodaje i stavak 2. koji glasi za prenošenje oružja za koje je izdana isprava o oružju nije potrebno odobrenje. Ovim dodanim stavkom jasno je formulirano pitanje prenošenja oružja sa jednog mjesta na drugo, npr. kada lovci nose oružje od kuće do lovišta koje se nalazi u drugoj županiji potreban im je samo oružni list. Ista situacija je i sa strijelcima, ali i sa ostalim građanima koji prenose oružje, a za oružje koje prenose imaju izdanu ispravu o oružju, tj. oružni list. U članku 50. produžuje se rok za prodaju oružja koje je oduzeto u upravnom postupku sa pravom na naknadu sa 6 mjeseci na ukupno godinu dana. Ovdje je važno reći da vlasniku oružja se daje mogućnost da u roku od 6 mjeseci od pravomoćnosti rješenja o oduzimanju oružja nađe kupca za to oružje sam. Ukoliko oružje ne uspije prodati sam vlasnik ono se dostavlja ovlaštenom trgovcu za prodaju oružja gdje će biti izloženo za prodaju još 6 mjeseci. Ukoliko oružje i tada ne bude prodano trgovac ga vraća nadležnom tijelu. Kako je državni tajnik spomenuo povećava se i broj komada streljiva koji lovci i strijelci mogu unijeti u Republiku Hrvatsku sa 100 na 500 komada što je regulirano člankom 62. Uvodi se i odobrenje za nabavu streljiva za, kod nas u Republici Hrvatskoj postoji dvojba da li će to izazvati određeno povećano administriranje, posebno lovcima i strijelcima, ali budući da se zakon usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije onda je bolje to riješiti danas nego da za nekoliko godina kada Hrvatska uđe u Europsku uniju ponovo se mora mijenjati i popravljati zakon. U poglavlju tehnički pregledi vatrenog oružja u odnosu na drugo čitanje brišu se članci od 86. do 89. čime se pojednostavljuje procedura ispitivanja i obilježavanja vatrenog oružja žigom koje je obveza proizvođača oružja pod nadzorom naravno Ministarstva unutarnjih poslova. Važno je napomenuti i to da se za uzimanje otisaka pravnim i fizičkim osobama ne naplaćuje naknada. Razlika u odnosu na drugo čitanje je znatno povećanje kazni, posebno se to odnosi na članak 91. kojim se za neovlašteno nabavljanje, držanje, prodaju ili ustupanje oružja nekom drugom propisuje kazna od 10 do 100 tisuća kuna ili kazna do 60 dana zatvora. Ovdje se naravno radi o oružju koje je ovim Zakonom zabranjeno. Za držanje ili nošenje oružja bez potrebnog odobrenja za fizičke osobe određuje se kazna od 5 do 50 tisuća kuna. Razlika je u odnosu na aktualni zakon kod izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti sa dosadašnjih 10 na 5 godina uz uvedenu sankciju za liječnike koji ne obavijeste policiju o promjeni zdravstvenog stanja osobe koja drži i nosi oružje. Iz tog razloga što je ovaj članak bio pomalo nejasno formuliran klub Hrvatske demokratske zajednice predložio je i predlaže amandman kojim se u članku 107. iza stavka 3. dopisuje i, dopisuje se novi stavak 4. koji glasi ministar nadležan za poslove zdravstva uz suglasnost ministra unutarnjih poslova propisat će način i postupak na koji će liječnik iz članka 11. stavka 6. ovog Zakona izvijestiti nadležno tijelo o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja koji utječe na sposobnost za držanje i nošenje oružja. Ovdje je zapravo vidljiva dobra namjera predlagatelja da se u suradnji svih koji mogu imati saznanja o osobinama i zdravlju vlasnika oružja spriječi da oružje dođe ili ostane u rukama osobe koja bi ga mogla zloupotrijebiti. može pasti u vodu ako se precizno ne utvrdi način međusobnog izvješćivanja. Izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite mora imati saznanja da njegov pacijent ima dozvolu za oružje. Jednako tako mora biti razrađen postupak izvješćivanja nadležne policijske uprave odnosno postaje u kojoj je oružje registrirano, ako vlasnik oružja više nema zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja. Prevelik je rizik ako netko ne ispuni svoju obvezu a kazna za liječnike je propisana u članku 92. stavak 1. je tri do petnaest tisuća kuna, ili kazna zatvora do 30 dana. Stoga evo, i klub zastupnika predlaže ovaj amandman kojim se ovo pitanje može jasnije regulirati. Važno je napomenuti da se uvodi dobrovoljna predaja zabranjenog i dozvoljenog oružja po drukčijem modelu što je riješeno člancima 97., 98., 99. i 100. U članku 97. radi se o predaji zabranjenog oružja bez sankcija za građane. Oružje se kako je državni tajnik u uvodu rekao, može predati uvijek i osoba ga, koja ga preda policiji prije izvidnih radnji sukladno Zakonu o kaznenom postupku i Zakonu o policiji, naravno neće biti gonjena. Člankom 98. i 99. propisuje se mogućnost legalizacije oružja koje se može posjedovati ali u roku 6 mjeseci ukoliko to oružje prijave nadležnom tijelu radi registracije, također prije izvidnih radnji policije. Na koncu treba reći da su postroženi uvjeti za nabavu oružja osobama koje počine prekršaje iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i konzumacija opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava. Sa uvjerenjem da će Konačni prijedlog Zakona o oružju glede nabave, posjedovanja dozvoljenog oružja i kontrole nedozvoljenog oružja ispuniti svrhu donošenja i doprinijeti većoj sigurnosti građana, klub HDZ-a podržat će njegovo izglasavanje. Hvala. Hvala. Klub SDP-a poštovana zastupnica Gordana Sobol. Gospodine predsjedniče, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege! Pa, ja ću odmah na početku također u ime kluba SDP-a reći da ni ovaj prijedlog zakona nećemo podržati iz nekoliko razloga koje ću u svojoj raspravi iznijeti. Počet ću ustvari sa očitovanjem na, državni tajnik je u svom obrazloženju ovog prijedloga zakona u trećem čitanju, rekao da su osnovni razlozi, dva osnovna razloga za ovakav prijedlog zakona, to je s jedne strane usklađivanje sa europskim zakonodavstvom, a s druge strane da se, da će se usvajanjem ovog zakona i primjenom ovog zakona povećati sigurnost, općenito sigurnost građana, jer se uvode određeni instituti koji idu ka smanjenju opasnosti, dakle ka povećanju sigurnosti. I pri tom je nabrojio dakle između ostalog novu kategorizaciju oružja, zatim pooštrenje uvjete za držanje i nošenje oružja, smanjenje vremenskog period u kojem treba obaviti obavezan liječnički pregled, te trajnu legalizaciju. Međutim, mi u klubu SDP-a smatramo da ovi razlozi odnosno ove novine koje se uvode u ovom zakonu ne idu ka tome da sada, danas, sutra ili u bliskoj budućnosti povećaju općenito sigurnost građana. Naime, mi u SDP-u ne vidimo ustvari na koji način će ovaj zakon omogućiti da se Hrvatska suoči i da riješi ustvari svoj najveći problem kad je u pitanju oružje, a to je držanje ili sakrivanje ili kako ćemo to nazvati nedozvoljenog odnosno odnosno ilegalnog oružja, odnosno oružja koje nije prijavljeno. Naime, iz dosadašnjih rasprava koje je točno državni tajnik rekao, da je pobudio veliku raspravu u Hrvatskom saboru, što je jasno bilo i za očekivati. No, valja podsjetiti da u Hrvatskoj kako to i piše u obrazloženju ovoga zakona negdje iz travnja mjeseca su podaci, imamo 369 tisuća 612 komada legalnog legalnog oružja, u vlasništvu 199 tisuća 509 građana. S druge strane imamo opet prema nekakvim naravno samo procjenama barem još tri puta toliko ilegalnog oružja. U biti nema trećeg. S jedne strane je oružje koje je sada u legalnom posjedu, a s druge strane imamo ogromne količine oružja koje su kod građana ilegalno. I problem, ono što mi vidimo u SDP-u ovog zakona je ustvari upravo u tome što se prvenstveno i u najvećem svom dijelu referira u odnosu na legalno oružje i to ono sadašnje odnosno neko buduće. ustvari s ovim odredbama o kojima je državni tajnik govorio, to je točno. Mi kroz ovaj zakon pooštrujemo odnosno i postrožujemo kontrolu oružja, ali onog oružja koje je već i danas jeste pod pod kontrolom. Naravno, mi u SDP-u podržavamo pooštravanje određenih kriterija sa čime se slažemo, mada jeste vrlo nepopularno uvoditi i nove takse ili namete ili poreze i kako se čulo i sa raznih strana i kod prva dva čitanja ovoga zakona. Međutim, isto tako upozoravamo iz kluba SDP-a da da ovaj zakon jeste ustvari objektivno u situaciji da očekujemo da će ustvari dio oružja koje je sada legalno, sutra ustvari postati ilegalno oružje jer jednostavno jedan dio ljudi se neće odlučiti na nekakvo vraćanje, a neće se odlučiti niti da da ide plaćati sad nove preglede i slično. A s druge strane će se kako se, ustvari pretpostavlja se da će se broj legalnog oružja smanjiti zbog njegove tehničke neispravnosti, mada moram reći što se nas u klubu SDP-a tiče, nije mi jasno odnosno tvrdnja koja stoji ovdje u obrazloženju da se kod građana u legalnom posjedu nalazi velika količina oružja koja je dotrajala te predstavlja veliku opasnost za vlasnika oružja i njegovu okolinu. Dakle, ne znamo na osnovu čega. Pretpostavljam da neki podaci postoje ali oni ovdje nisu navedeni. Mi u SDP-u shvaćamo i razumijemo, i podupiremo to da se naši zakoni pa onda i ovaj zakon koji govori o oružju, o držanju i nošenju oružja da se ustvari usklađuje i sa europskim kriterijima odnosno europskim direktivama, europskim zakonodavstvom. Međutim, čini mi se odnosno čini nam se u SDP-u da je pritom ustvari zaboravljeno pomalo i nedovoljno naglašeno i kroz ove odredbe zakona da za razliku od zemalja Europske unije Hrvatska ima rat iza sebe, ima ratna stradanja, ima ogromnu količinu oružja koje je da tako kažemo manje ili više dobro skriveno kod određenog broja naših građana. I u biti točno je i to valjda pretpostavljam da se svi slažemo da dobar dio problema ilegalnog oružja u Hrvatskoj ustvari zapravo leži u načinu u načinu na koji je to oružje nabavljano neposredno prije, za vrijeme odnosno tijekom ratnih operacija u Hrvatskoj. Za razliku od zemalja Europske unije Hrvatska ima ogromnu količinu ilegalnog oružja kojim se u Hrvatskoj i to smo do sada uvijek naglašavali počini preko 95% svih kaznenih djela, pljački, ubojstava, ranjavanja, razbojstava, samoubojstava ali i nehotičnih, nenamjernih nesretnih slučajeva iza kojih onda ostaju ranjeni ili ubijeni. Kako ustvari onda riješiti ovaj problem, mi bi u SDP-u to željeli znati i čuti od Vlade odnosno željeli bismo vidjeti na puno izraženiji način i u ovom zakonu jer toga ovdje nama ili ga ima puno premalo. Naime, nejasno je u konačnici ostalo kako i na koji način mi ustvari mislimo da ćemo motivirati i stimulirati naše građane da vrate oružje ili da ga eventualno barem daju na na onesposobljavanje. U pripremama ovoga zakona i to treba naglasiti sjećam se da smo unazad možda nekakvih dvije godine intenzivno počeli govoriti o Zakonu o oružju i u biti u pripremi ovoga Zakona o oružju od strane Vlade se ustvari stvorila i još uvijek se stvara jedna iluzija, ustvari da ćemo ovim zakonom riješiti problem ilegalnog oružja, da ćemo ovakvim zakonom podići opću sigurnost građana, smanjiti kriminalitet, smanjiti obiteljsko nasilje itd. mi ne možemo jednostavno vjerovati da se misli ili da se vjeruje da ćemo kriminal, organizirani kriminal i sve ostalo što je s time povezano riješiti tako da ćemo ustvari kroz ovaj zakon ponovno popisati već sada već sada legalno oružje a ostaje nam i dalje problem i to upozoravamo ponovno i kod trećeg čitanja u ovom zakonu problem motivacije građana koji drže ilegalno oružje da se ono prijavi odnosno da se vrati. A da bi se motiviralo građane na vraćanje ilegalnog oružja mi imamo ustvari dvije mogućnosti. S jedne strane su to kaznene odredbe, s druge strane su to određene stimulirajuće odredbe odnosno na neki način kombinacija jednih i drugih odredbi. Kad govorimo o kaznenim odredbama onda moramo reći o.k. u jednom dijelu jesu povećani ovi novčani iznosi kazni, međutim podsjećam opet i to smo već i prošli puta naglasili da kad se uhvati netko sa gramom marihuane dobije do tri godine zatvora a ovdje kad ga uhvatite sa nošenjem oružja jedan dobar dio njih bit će u stanju i platit će kaznu i nakon toga gotovo pa nikome ništa. Ako je problem u našem kaznenom zakonodavstvu onda je možda trebalo, pa mi smo do sada imali nekoliko izmjena dopuna Kaznenog zakona, negdje i prošle godine u ljeto je bilo pa se onda eventualno moglo na koordinirani način raditi i odredbe, i ono što se htjelo postići Zakonom o oružju, iskoristiti priliku pa neke stvari riješiti i kroz Kazneni zakon. smo naglašavali u dosadašnjim raspravama a i danas posebno naglašavamo u ime kluba da se zalažemo da se kaznene odredbe vezane uz posjedovanje, nošenje, upotrebu i sve ostalo kad je u pitanju ilegalno oružje trebalo ustvari prebaciti iz prekršajnog u u Kazneni zakon. U raspravi o ovom zakonu u drugom čitanju predložili smo i to ponovno ponavljam u ime kluba usmjeravanje ovih prikupljenih sredstava koja će se dobiti na osnovu primjene ovoga zakona. Naime, nekakve su procjene da će se primjenom ovoga zakona prikupiti otprilike oko milijuna kuna i ustvari smo predložili i tražili da Vlada upravo te novce usmjeri u pravcu neke vrste stimulacije otkupa odnosno predaje ilegalnog oružja, dakle da se ilegalno oružje vrati. Ponavljamo stalno o potrebi osmišljavanja jakih propagandnih akcija koje će ići prema našim građanima. I naravno, onda to sve skupa bi podrazumijevalo da bi ove odredbe tako kažem nekažnjenog vraćanja ilegalnog oružja ustvari trebale biti i vremenski ograničene jer po ovom prijedlogu zakona ova ustvari mogućnost da se ilegalno oružje legalizira zapravo bi ja rekla da se proteže na neki način unedogled. Pa onda ispada da će neki drugi zastupnici ovdje za nekakvih desetak godina iz ovih istih klupa i sa ove govornice govoriti vjerojatno o istim problemima odnosno o sličnim brojkama o kojima govorimo i mi danas. Manjak ovog zakona po nama u SDP-u jeste i u tome, to vam piše u članku 13., što ustvari omogućava da fizička osoba nabavi oružje, citiram "Dakle, fizička osoba ima opravdani razlog za nabavu oružja za samoobranu ukoliko dokaže da je njezina osobna sigurnost ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj mjeri da joj za njezino osiguranje treba oružje, te ukoliko zbog naravi posla ili okolnosti u kojim ga obavlja postoji potreba nabavom oružja, a aktivnostima i mjerama institucija sigurnosti ili drugim mjerama se ne bi mogla osigurati dostatna, dostatna zaštita. Koliko je to u duhu europskog zakonodavstva je upitno po nama, a s druge strane postavljamo pitanje da li ustvari mi priznajemo da nama policija ustvari nije dovoljna odnosno da nije sposobna u u potpunosti zaštititi svoje građane već evo se može nabaviti oružje ako fizička osoba na neki način dokaže da ima opravdani razlog jer da je, jer da joj I na kraju ono što bismo željeli posebno naglasiti u ime Kluba SDP-a, a to je da nam se čini da je možda i kroz ovaj zakon trebalo na jedan izričitiji način uključiti koje u svom, koje okupljaju naše dragovoljce, naše borce iz Domovinskog rata od kojih jedan dio njih ima dijagnosticiran i PTSP. Dakle da im se i kroz ovaj zakon da jedna ja bih rekla značajnija uloga u njihovoj potrebi da budu i više nego do sada istaknuti kao partneri na neki način ne samo Ministarstvu, ne samo Vladi nego i ustvari i svim građanima Hrvatske u motiviranju i svojih članova da puno više nego što su to do sada vraćaju oružje koje imaju u posjedu, koje im je zaostalo još iz Domovinskog rata. Ponavljam dakle zbog svega ovog što sam naprijed navela mi u SDP-u nismo uvjereni da će ovaj zakon ispuniti jedan od onih osnovnih razloga dakle veću sigurnost građana i riješiti pitanje ilegalnog oružja te stoga nećemo glasati za. Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege i državni tajniče pa evo Konačni prijedlog Zakona o oružju možda je doista pred nama Konačni prijedlog zakona o oružju, dorađen nakon 3 čitanja i zakon koji će nadam se malo stanjiti zalihe koje se kod građana nalaze, nalaze, a onda naravno i osigurati veću sigurnost građana. Ja podsjećam da je još 1992. godine donesen Zakon o oružju pa je do sada trpio samo niz izmjena, dopuna kojima se nastojala postići veća kontrola nad ilegalnim oružjem u posjedu građana. Međutim u praksi se te mjere nisu u potpunosti ostvarivale. Još uvijek građani posjeduju velike količine oružja i ja sam sigurna da smo mi među narodom koji je najjače naoružan. Naime podatak da se u legalnom posjedovanju još uvijek nalazi preko 350 tisuća komada oružja je sigurno zanimljiv podatak. građani i dalje, da se kod njih dakle i dalje nalazi znatna količina zabranjenog vatrenog oružja koje nije moguće legalizirati, a koje građani imaju jedno desetljeće i samo kad se nešto ružno dogodi onda dobijemo i takve podatke. Dobro je dakle da se ponovo uvodi predaja, dobrovoljna predaja zabranjenog i dozvoljenog oružja, ovaj puta na drugačiji način odnosno trajna predaja čime se valjda uspješno bar se nadam će se smanjiti broj ilegalnog oružja kojeg posjeduju građani. Dakle može se primjenjivati ta mjera bez kažnjenog gonjenja. Niti prekršajno niti kažnjeno prije poduzimanja izvidnih radnji policije sukladno Zakonu o prekršajima i započinjanju izvida kaznenih djela te hitnih istražnih radnji. Dakle građani se više neće moći izvlačiti da se, da su se bojali različitih sankcija što naravno nije bilo nikakvo obrazloženje. To je jako dobro jer nepostojanje takve amnestije dovelo bi do sankcioniranja savjesnih građana koji oružje dobrovoljno predaje, a oni nesavjesni bili bi prisiljavani kako oni kažu često puta na odbacivanje oružja kojim su ugrožavali sigurnost drugih. Naime često puta smo mogli uglavnom pročitati u novinama da se oružje nalazilo kraj različitih puteva pa i u kantama za smeće i kontejnerima jer navodno građani nisu znali kako ga se riješiti. Posljednjih 15 godina se primjenjivala privremena amnestija odnosno privremene akcije povrata oružja. Podsjetit ću na 1992. godinu pa do kraja akcije «zbogom oružje» do kraja 2000. godine kad je predano kažu 33 tisuće 589 komada automatskog vatrenog oružja. I kad pri tom dodate podatak od 350 tisuća koje do sada se nalaze u legalnom posjedovanju doći ćete doista do podatka da smo dobro ili predobro naoružan narod. Isplaćivala se 1996. i 1997. godine naknada za predane, predano oružje pa postoji podatak da je ishođeno 30 milijuna 342 skoro 343 tisuće kuna kao naknade za povrat oružja. I možda doista je takva naplata i uzrokovala čišćenje skladišta pa treba razmisliti još jednom i o takvim mogućnostima. No dobro je da se ovim Prijedlogom zakona oružje razvrstava u 4 kategorije. Dakle zabranjeno koje nije moguće legalizirati, dozvoljeno za koje je potrebno prethodno odobrenje, dozvoljeno oružje koje treba prijaviti nadležnom tijelu i dozvoljeno za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnom tijelu. Prema dosadašnjem Zakonu o oružju osobe od dvadeset jedne, do 21 ne mogu više podnijeti više zahtjev za legalizaciju ili za dobivanje dozvole za oružje. Dobro je da je ta odredba odredba takva i držimo da se ta dobna granica ne bi smjela smanjivati na niže i mislim da bi trebalo koristiti i adekvatne termine kad se radi o uzrastu od 18 godina ili 21 godine. Ovim Prijedlogom zakona propisano je da građani koji legalno posjeduju oružje moraju svake godine obnavljati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti odnosno proći zdravstvenu kontrolu pa ću malo pokušati skrenuti pozornost na neke elemente koji bi se mogli doraditi da ovaj zakon doista bude još bolji. Dakle izmjena je dobra međutim do sada je taj rok bio svakih 10 godina koji je sigurno bio predug i može dovesti do ozbiljnih promjena i tijekom koji je manji od 5 a kamoli 10 godina naročito kod različitih psihičkih bolesti. U članku 11. za kojeg držim da će se doista morati riješiti amandmanima. Jedan od amandmana je predao i Klub HSLS-a. Ja ću ga spremno braniti sutra ukoliko ga ne prihvatite čitajući obrazloženje. Naime propisano je da izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite kao i svaki drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja a koje utječe na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja da je dužan odmah po saznanju za takvu promjenu izvijestiti nadležno tijelo. Dobro je dakle da se liječnicima daje obaveza i ovlast za izvještavanje nadležnog tijela. Da su u članku 92. propisane sankcije. Međutim, postavlja se pitanje kako će liječnik koji dolazi do takvih saznanja znati da se radi o osobi koja posjeduje oružje. Nije za očekivati da liječnik opće prakse na pregledima pita imate li oružje? Znači, tu će doista trebati i educirati liječnike, a možda i poslati naputke koji će im pomoći, a mi stoga predlažemo jedan amandman o suradnji i Ministarstva unutarnjih poslova, i zdravstva, i Hrvatske liječničke komore kako bi se izbjegla takva lutanja i kako bi zakon doista ovdje bio i provediv. U članku 21. stoji da za odobrenje za držanje i nošenje oružja izdaje se s rokom važenja od 10 godina, a uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti se mora obnoviti svakih 5 godina. Mislimo da su to dva roka koja treba uskladiti. Htjela bih samo još reći, upozoriti vas na amandmane koje je Klub HSLS-a podnio. Jedan od njih se odnosi dakle na ovaj dio na koji sam već govorila gdje je doista potrebno naći modele kako informirati liječnike da pomognu pacijentima i doznaju podatke da se radi o osobi koja nosi oružje i da zbog svog zdravstvenog stanja može biti opasna po sebe ili okolinu. Zatim u članku 91. stavku drugom stoji da će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora od 45 dana kazniti fizička osoba za prekršaj pod jedan koja bez odobrenja nabavi, drži ili nosi oružje za čiju je nabavu potrebno odobrenje. Nadalje pod broj dva ako daje oružje za uporabu djeci. Ovdje bi trebalo oštrije sankcionirati moguće davanje oružja za uporabu djeci ne samo novčanom kaznom ili zatvorom, nego naravno čini nam se to potpuno i logično oduzimanjem oružja, odnosno oduzimanjem dozvola za nošenje i držanje oružja upravo u svrhu sprječavanja tragičnih događaja. I amandman koji smo podnijeli na ovaj zakon na koji posebno želim skrenuti pozornost. Nadam se da ćemo naići na vaše razumijevanje svjesni činjenice da je obiteljsko nasilje u porastu ili je senzibilitet javnosti veći, pa češće prijavljuju i članovi obitelji i susjedi, pa u članku 10. stavku 2. točka 5. iza riječi “poremećeni obiteljski odnosi“, dakle kada se može zabraniti nošenje oružja dodaje se slijedeći tekst “ne smije biti da bi netko mogao nositi ili držati oružje niti jedna prijava državnom tijelu ili ustanovi za obiteljsko nasilje, odnosno za narušavanje obiteljskih odnosa“. Jer je potpuno nelogično, vidim potporu kolega zastupnika, da netko tko kod kuće zlostavlja svoju obitelj, tuče ih, može imati dozvolu za oružje i pitanje je dana hoće li on otkriti i druga sredstva. Pa vas ja doista molim i uvjerena sam bez obzira na naše stranačke razlike da ćete ovaj amandman podržati. Hvala lijepa. Evo ja se nadam da će nakon ovog zakona biti oružja manje, a sankcije veće. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Ovaj zakon u svom izvorniku prvi puta donesen je '92. godine i nakon toga vidimo da je on mijenjan čak 8 puta, jasno s osnovnom namjenom da se dio zaostalog oružja iz Domovinskog rata uništi, odnosno da bude pohranjena na neka sigurna mjesta a sve da ne bi to prijetilo jednoj građanskoj sigurnosti. Na žalost u svim tim silnim izmjenama, a sve s ciljem da se postigne tzv. građanska sigurnost do danas nismo uspjeli. Ispred nas je posve nov zakon. U načelu dobar zakon, ali opet zakon koji ne može ispraviti propušteno. Mislim da je dobro da se nabavka oružja s 18 godina sada diže na 21 godinu. Dobro je isto tako da zdravstvena uvjerenja sada vrijede 5 godina, ne kao što je bilo 10, a prije gotovo doživotno. No, isto tako vidimo da nije dobro da Hrvatska s druge strane ima na stotine tisuća komada zaostalog oružja iz Domovinskog rata koji nikako s jedne strane ili da se legaliziraju, odnosno da se što bi bilo daleko pametnije i bolje pohrane u policijska skladišta. Na dan 18.4.2007. u ovoj zemlji bilo je registrirano 369612 komada oružja. Znači, tih 369612 komada oružja posjedovalo je 199509 osoba. tog oružja usuđujem se reći, daleko je veća opasnost za vlasnika, za njegovu obitelj, nego za bilo koga drugoga u ovoj zemlji. Ali sad kako motivirati običnog ili prosječnog građanina da to oružje ustupi recimo policiji? To pokušavamo učiniti deset zadnjih godina. Na žalost u tome ne uspijevamo. No, bez obzira na sve, Hrvatska je zasigurno još uvijek i usprkos tih 369000 komada različitog oružja sigurna zemlja. Daleko sigurnija smo zemlja od mnogih istočnoeuropskih zemalja, od mnogih pa čak i zapadnoeuropskih zemalja, da ne govorimo o ovim zemljama a la Ukrajina iz koje dolazi Jušćenko itd. koji se danas obratio ovome Visokom domu. Istina je, s druge strane svaki dan čitamo ne znam na svadbi ovaj je ubio oca od ovoga ili ne znam onoga, dijete ubilo brata itd. Ali za to je kriv prije svega usuđujem se reći naš mentalitet jer se očigledno bez pištolja mnogi mnogi građani ne mogu osjećati sigurno, ne mogu se osjećati potpuno, ne mogu se osjećati ispunjeno. Ponavljam još jedanput, ovaj zakon zasigurno nije loš zakon. Ali bojim se da on neće puno toga promijeniti. Ono što je sigurno bitno poručiti u ovom zakonu ili ne znam na koji način komunicirati sa javnošću to je članak 38. postupak u slučaju smrti vlasnika oružja i onda vidimo da u slučaju smrti vlasnika oružja punoljetni član njegove obitelji, zakonski zastupnik, skrbnik, osoba koja je s njim živjela u zajedničkom kućanstvu ili osoba kod kojeg se oružje u trenutku smrti nalazi dužna je odmah po saznanju o postojanju oružja obavijestiti nadležno tijelo radi predaje oružja itd. itd. Govorim to ili bolje rečeno to spominjem samo iz jednog razloga da bi se jednostavno znala koja je procedura, da u takvim slučajevima obitelji moraju to oružje prijaviti. Zasigurno su isto tako u ovom Zakonu važne odredbe iz glave 7. koje nosi naslov: "Unos i iznos oružja i streljiva", govorim znači o oružju koje se u zemlju unosi zbog različitih sportskih natjecatelja, natjecanja, pardon, odnosno zbog lova i tome slično, sporta ne znam kako se to zove. Mislim da se mi možemo složiti da je lov turistička aktivnost, lov je izuzetno skupa aktivnost. Prema tome njome se ne bavi svatko u ovoj zemlji ili u svijetu. Tamo daleko i mučniji građani se bave lovom nego ovdje. I prema tome, po mom sudu ne treba braniti tu aktivnost već upravo suprotno, razvijati lov u Republici Hrvatskoj. S druge strane jasno domaći lovci se ne smiju osjećati zakinuti. Javljam se samo s toga da se znači procedura kada je riječ o unosu i iznosu oružja i streljiva iz zemlje maksimalno skrati, maksimalno pojednostavi za ljude koji znači dolaze u Hrvatsku da bi sudjelovali u lovu. Jer osobno držim da u konačnici od toga ova zemlja zasigurno može imati velike koristi. No, bez obzira na sve ipak me najviše zanima, uz jasno oduzimanje oružja proizvodnja oružja i streljiva, a to je izraženo ili bolje rečeno obuhvaćeno 9. glavom od članka 66. do članka 71., odnosno 72. Hrvatska je ratnu proizvodnju gotovo dokinula. Zašto? Ili bolje rečeno proizvodnju oružja. Možda i stoga da bi pojedinci mogli trgovati, da bi mogli ubirati visoke provizije. Zbog toga znamo jedni su ginuli u ovoj zemlji, drugi su ratovali, odnosno drugi su se bogatili. Niti jedan Zagorac ja mislim nije jedini koji je u tome sudjelovao. On se je možda rasbahatio, na trenutak je pomislio da je cijela Hrvatska na rasprodaju, da je cijela Hrvatska njegova ili da bi to trebala postati. Ali što želim reći? Oružjem su trgovali mnogi. I 90% njih je prije svega radilo za sebe, to je logika. Nažalost malo tko od njih je radio za ovu državu. Tim novcem vidimo kasnije su kupovane tvrtke, novac je prebacivan u švicarske banke, sudjelovali su u pretvorbi i nažalost neki od njih, a koji su bili i visoko politički rangirani, da ne spominjem njihove funkcije danas su stupovi društva. Međutim, Hrvatska je ostala između ostalog i zbog takve politike bez vojne industrije. Nažalost svi mi ovdje znamo oružje je roba, isplativa roba, ona se traži, ona se plaća, ona se kupuje, ona se prodaje, ona se uvozi, ona se izvozi, to čini jasno i Hrvatska, to čine i sve druge zemlje koje sudjeluju, ne znam, u toj robnoj razmjeni. I taj posao, to želim reći, valja na neki način shvatiti ozbiljno. A čini mi se da to u ovoj državi bez obzira što imamo jednu specijaliziranu agenciju koja se zove "RH-Alan" to ne radi ozbiljno, da ono što čak i možemo izvesti mi to ne izvozimo. A vidimo da mnoge poslove ispred ispred nosa rekao bi narod ova zemlja gubi. No sad to nije priča sad za javnost kako se to radi. sve u svemu ja mislim da naglasak ovdje treba staviti u ovome zakonu na povrat oružja, treba staviti naglasak na nadzor, treba staviti naglasak na sprječavanje samovolje, možda bi trebalo u ovom zakonu i povećati kazne, pitanje je da li su one dovoljno velike zbog rizika koje to oružje sa sobom nosi. I ono što ja osobno držim vis a vis gospodarskog trenutka ove zemlje, a to je da bi trebalo potaknuti i izvoz oružja i streljiva. Hrvatska se nalazi pred cjelokupnom obnovom da se tako izrazim tih materijalnih sredstava Oružanih snaga. Prema tome nešto od toga bi trebalo proizvoditi u zemlji, a paralelno s time trebali bi sudjelovati i na svjetskom tržištu ako od toga želimo imati neke neke koristi. Sve u svemu, bez obzira na neke male, sitne primjedbe koje ste čuli za ovom govornicom zakon je korektno pisan. Ovo je treće čitanje, znači njemu se pristupa maksimalno ozbiljno i mislim da nema prepreke da se za njega bez grižnje savjesti digne ruka. Sve u svemu mislim da zakon je korektan, da ga treba podržati. Ali ono na što bi trebalo staviti naglasak jeste proizvodnja tog oružja i streljiva iz glave 9. i kako to oružje pokušati između ostalog plasirati i na treća tržišta. Zavaravaju se svi oni koji misle da drugi nemaju te ambicije da to oružje plasiraju u Hrvatskoj. Prema tome moramo se na tome, pod tom kapom zemaljskom ponašati kao što se i svi ponašaju prema Republici Hrvatskoj. Znači sa tim riječima mislim da je ovaj Prijedlog zakona korektan. Da je korektan svjedoči to da je zakon bio 3 puta pred saborskim zastupnicima, što nije čest slučaj i da utoliko treba isti podržati. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Krešimir Ćosić. Poštovani gospodine predsjedniče, ja bih rekao vrlo kratko. U svojim mnogobrojnim neodgovornim političkim improvizacijama gospodin Kajin je između ostaloga izjavio malo tko je radio za hrvatsku državu. To je potpuno netočno i to je jedna u nizu insinuacija koje imaju za cilj ustvrditi javno neodgovorno da je malo ljudi zaista radilo za Hrvatsku. Kad bi to bilo točno onda mi danas ne bi ovdje sjedili, onda nas danas ovdje ne bi bilo. Velika većina ljudi je radila zaista za Hrvatsku i u sferi nabave i u sferi proizvodnje, a posebno u sferi obrane Republike Hrvatske. zaista su izgubile svaku racionalnu mjeru, iskrivljuju istinu o našoj nedavnoj povijesti i ulozi mnogobrojnih ljudi koji su zaista maksimalno odgovorno, savjesno se odnosili prema svojim zadacima u obrani i stvaranju Republike Hrvatske. Klub HNS-a, poštovani zastupnik Željko Kurtov. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Nakon nešto više od pola godine na saborske klupe stigao je treći Prijedlog Zakona o oružju. Nakon godinu dana od kada je prijedlog prvi puta vidio svijetlo dana načinjeni su neki pozitivni pomaci, ali prema našem mišljenju nedovoljni. Da će oni uistinu i biti nedovoljni bojim se da će to vrlo skoro pokazati vrijeme, klub HNS-a pozdravlja nastojanja usklađivanja ovog osjetljivog područja s pravnom stečevinom zemalja Europske unije, ali smatramo da se na kvalitetniji način mora regulirati ovo važno sigurnosno područje, pogotovo u vremenu u kojem stopa kriminaliteta raste. Nakon neprihvaćanja amandmana u drugom čitanju dobro je da se u ovom Prijedlogu učinjeni neki pomaci kako je klub HNS-a predlagao u amandmanima, ali naše glavne prijedloge za uvođenje, odnosno povećanje kazni za one koji ilegalno posjeduju oružje ova Vlada nije prihvatila. Zašto? Ne znamo i potpuno nam je nejasan razlog odbijanja takvih naših prijedloga jer kako protumačiti obrazloženje kojima se odbijaju naši prijedlozi? Po pravnoj teoriji kazneno djelo je ono što je utvrđeno zakonom i zato je propisana kazna zatvora, a kazna za takva djela propisana su Kaznenim zakonom. U ovom slučaju radi se za društvo po manje opasnim djelima i manjoj količini oružja te je za to propisana prekršajna sankcija. Pa zar nam sigurnost naših građana nije na prvom mjestu, pa zar niste u prilici izmijeniti i Kazneni zakon ukoliko to želite? Tko to odlučuje i po kojim kriterijima? Da se radi o manje opasnim djelima i manjoj količini oružja ovakvo obrazloženje ne možemo prihvatiti. Takvim načinom razmišljanja glavni razlog izmjene zakona, a to je smanjenje stope zlouporabe ilegalnog oružja neće nikada biti ispunjen i zato smatramo da će vrlo skoro vrijeme pokazati da ove izmjene, tj. donošenje ovog novog zakona neće biti dovoljno za kvalitetnije postupanje u budućnosti. Naime, u Republici Hrvatskoj još uvijek postoji velika količina ilegalnog oružja koja neće biti dotaknuta mjerama ovog Zakona. Zar predlagatelj zakona doista misli da ilegalno oružje ostalo u toj mračnoj zoni zbog loših tehničkih ili tehnoloških uvjeta legalizacije ili zato što su građani nesavjesni pa se nisu prijavili oružje kojim je izvršena neka pljačka ili prepad, neozbiljno interpretiranje crne statistike koja ugrožava svakog našeg građanina. Ponovit ću opće poznatu činjenicu da je u posljednjih 20 godina u 99% slučajeva kod upotrebe oružja u kaznenim djelima upotrijebljeno oružje koje je ilegalno nabavljeno i neregistrirano ili je oružje zabranjene vrste. Vlada je prihvatila dio naših prijedloga o povećanju novčanih kazni, ali zato kako sam maloprije upozorio zakonskih ne. Usprkos zabrinjavajućim brojkama o porastu kriminaliteta Vlada Republike Hrvatske i resorno ministarstvo i nadalje odbijaju naše prijedloge o dodatnom pooštravanju kazni za ilegalno držanje, nošenje ili nabavljanje oružja, odnosno kako smo predlagali da se ukine novčana kazna za osobe koje budu uhićene kako ilegalno posjeduju i nose oružje da se za njih uvede isključivo zatvorske kazne, jer borba protiv kriminalnog miljea koji funkcionira na taj način nema prevelikog smisla ukoliko se za takve ljude ostavlja mogućnost novčane kazne. Ukoliko ga se uhvati sa ilegalnim oružjem oni će vrlo lako jednostavno platiti novčanu kaznu koja bi im se mogla biti izrečena i nastaviti s daljnjim počinjenjem kaznenog djela. Pooštravanjem sankcija možemo spriječiti širenje ovih neželjenih pojava te na taj način poslati poruku prekršiteljima da će biti drastično sankcionirani. Za svoje postupke i sada imamo paradoksalnu situaciju da se ovim Zakonom pooštravaju kazne za npr. liječnike kojima se prijeti čak i kazna zatvora ukoliko ne obavijeste policiju o promjenama zdravstvenog stanja pacijenta koji bi utjecale na njegovu sposobnost za držanje i nošenje oružja, dok istovremeno oni koji ilegalno imaju oružje nemaju nikakav strah od zatvorske kazne jer ona za njih nije predviđena. Moram reći da nam je drago što je predlagatelj podržao bar neke prijedloge koje smo uputili sportski streljači klubovi gdje se oni s pravom upozoravaju da tekst Zakona o oružju u nekim dijelovima uskraćuje prava tim istim klubovima pa čak i diskriminira sportske streljačke udruge koje su uredno i valjano registrirane, a koje uostalom postižu iznimne sportske rezultate. Uvažen je njihov prijedlog da se zakonom poveća količina streljiva po oružju sa 100 na 500 komada budući da se na taj način omogućuje nesmetano natjecanje natjecateljima koji nastupaju u više disciplina. Isto tako njihov prijedlog da se doda rečenica koja će članovima streljačkih udruga za prevoz oružja u unutarnjem prometu radi sudjelovanja na natjecanjima omogućiti da im nije potrebno odobrenje za prijevoz oružja i streljiva budući da oni gotovo svakog tjedna odlaze na sportska natjecanja. Dakle, ti su prijedlozi usvojeni, ali moramo predlagatelja upozoriti na sljedeće. Usvojene odredbe nema u zakonu, odnosno usvojili ste taj prijedlog, ali ga niste uvrstili u zakon, stoga molim da provjerite vlastito obrazloženje i članak 76. Zakona te da pripazite da prilikom pisanja zakona u njihovoj, u njegov sadržaj uvrstite one prijedloge koje ste usvojili. Nadalje, kako već biva praksa nejasno je, zakon ne stupa na snagu odmah, nego dio 1. rujna, dio 1. siječnja 2008. godine, dakle kada se promijeni vlast, a dio tek od trenutka ulaska Hrvatske u Iz ovog Prijedloga vidljivo je koliko ova Vlada drži do provedbe zakona, a koliko je samo bitna brojka usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije na papiru u izbornoj godini. Ponavljam ovo je Zakon koji se direktno odnosi na sigurnost naših građana i svih nas. Ovakav odnos prema tom segmentu života stanovnika Republike Hrvatske dovoljno govori koliko zakonodavac doista brine o njima. Ja bih na kraju dao prijedlog državnom tajniku da Vlada riješi uredbom ili nekim drugim aktom da se u Hrvatskoj proglasi tjedan otkupa oružja od branitelja, da se skupi novaca nešto od Vlade, nešto od udruga jer to je jedini način kako ćete od branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata koji su i sentimentalno vezani za neko svoje naoružanje ratno dobiti to oružje, to je otkupom jer ti ljudi su bez sredstava i to je jedini način kako ćemo stvarno napraviti jedan značajan pomak u sklanjanja tog oružja iz raznih

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Dopustite mi prije svega na početku u ime kluba HSP-a zahvaliti predlagaču ovoga Zakona da je usvojio raspravu u drugom čitanju, a koja se je odnosila na način za ispitivanje i obilježavanja žigom vatrenog oružja koje se proizvodi u Hrvatskoj, uvrštavanjem članka 82. odnosno članka koji omogućava da to ispitivanje i obilježavanje žigom izvrši proizvođač oružja, naravno uz nadzor Ministarstva unutarnjih poslova, jer je zapravo usvajanjem tog prijedloga iz rasprave kluba HSP-a u drugom čitanju, bez suvišne patetike moguće reći spašena jedna od najuglednijih proizvodnji u Hrvatskoj koja uopće postoji, a to je doista jedna ugledna tvrtka za proizvodnju oružja koja kompletno svoju proizvodnju, a upošljava više od 850 radnika izvozi i to na američko tržite. Da nije usvojena ova naša primjedba iz drugog čitanja, doista bi to zapravo značilo zatvaranje te tvornice i praktički ostajanje bez poslova više od 800 ljudi, jer bi tvrtka bila prisiljena se preseliti najvjerojatnije u Ameriku. u svakom slučaju ostalo je ipak još čitav niz manjkavosti ovoga zakona zbog kojeg je on zapravo i išao u treće čitanje. Jel' ako pogledate u ovom prijedlogu pobrojene amandmane i usvojene primjedbe iz drugog čitanja onda se zapravo možete logično zapitati zašto je uopće išao prijedlog zakona u treće čitanje, kad je tako malo od onoga iz drugog čitanja usvojeno. Ovdje ću spomenuti samo jednu stvar, samo jedan problem na koji se odnosi, o sedam amandmana koje je podnio klub HSP-a, a svih tih sedam amandmana odnosi se zapravo na jednu te istu temu. Radi se zapravo o temi koje tretiraju članci od članka 44. pa sve do članka 48. odnosno 50. i 51., a to je tema oduzimanja oružja. Oduzimanja oružja od legalnih vlasnika oružja. Dakle, ne oduzimanje nikakvog ilegalnog oružja o kojem je ovdje bilo govora, nego naprosto oduzimanje legalnog oružja od njihovih legalnih vlasnika. Zašto je ta tema toliko interesantna? je interesantna iz tog razloga što je vrlo upitna procedura a i praksa koju ovaj zakon nije nimalo izmijenio od dosadašnjeg zakona, a to je procedura i praksa kojom se zapravo krše osnovna ustavna prava građana koji legalno posjeduju oružje. Naime, svi koji smo zainteresirani za ovu temu posjedovanje, Zakona o oružju i temu koju regulira ovaj prijedlog zakona uvjereni su da ovakav prijedlog zakona kakav se nalazi pred nama, može represivno djelovati, to je točno, ali može represivno djelovati samo na one koji legalno posjeduju oružje, a ne na oni koji ga posjeduju ili rabe nelegalno. O tome je nešto govorila kolegica Sobol u ime kluba SDP-a i doista ovo je zakon koji jest represivan, ali represivan samo za one koji legalno posjeduju oružje, a ne represivan za one koji ga posjeduju i rabe nelegalno. I on uopće ne regulira taj problem. Kolegica Adlešić je govoreći u ime kluba HSLS-a rekla da se nada da će prihvaćanjem ovog zakona, oružja biti manje a da će kazne biti veće. Doista to je točno, ali to se opet odnosi samo na legalno oružje. Doista prema ovom zakonu, legalnog će oružja biti manje, a kazne prema vlasnicima koji posjeduju legalno oružje će biti veće. Ali to ni najmanje ne dotiče problem smanjenja nelegalnog oružja a pogotovo ne dotiče problem kažnjavanja upotrebe nelegalnog oružja. Da li se to može riješiti nekim drugim zakonom kao što je to predložio klub HNS-a sada govoreći ovdje prije svega kaznenim ili ovim zakonom, zapravo je svejedno, jer se taj problem sasma sigurno treba riješiti. Dat ću vam samo nekoliko primjera da biste znali o čemu govorim, kada govorim o tome da je zakon represivan za one koji legalno posjeduju oružje i zašto smatramo da su članci od 44. do 51. ustavno upitni? Danas je praksa postupanja policije i primjeri razloga oduzimanja oružja navest ću vam nekoliko. Recimo, vrlo su česti primjeri u praksi da prijava susjeda koji je zbog manje svađe ili iz čiste zlobe prijavljuju recimo susjede lovce da im prijete ubojstvom, tjelesnim ozljeđivanjem ili vrijeđanjem nacionalnih osjećaja, a prekršajni kao i Kazneni zakon dopuštaju da nakon takve prijave se oružje oduzme vlasniku i za čak i za djela koja nisu uopće u uzročno posljedičnoj vezi sa oružjem. Oružje je što je još tragičnije, može se oduzeti temeljem posve anonimne prijave. Anonimna prijava sa izmišljenim razlogom i policijski službenik dolazi lovcu koji posjeduje legalno oružje kod kuće i oduzima mu ga. Zbog prekršajnog ili kaznenog postupka koji se vodi s osnova recimo odgovorne osobe u nekoj tvrtki, direktora, poslovođe, predsjednika uprave ili bilo šta drugo, također na osnovu postojećeg zakona i diskrecijske ocijene bez obzira na stvarnu odgovornost koja može biti dokazana samo konačnom pravomoćnom sudskom presudom, oružje se oduzima. Oduzima se oružje bez obzira. On je prijavljen zbog neke svoje odgovornosti kao odgovorna osoba u nekoj tvrtki recimo za ne znam, za neplaćanje poreza. Temeljem toga može mu se oduzeti oružje. Oružje se oduzima i u slučajevima kad je to samo diskrecijska odluka policijskog službenika a oduzimanje se obrazlaže postojanjem indicije da će oružje biti zlouporabljeno ili da njegov posjednik je upitnog zdravstvenog stanja. Tako policijski službenici zapravo postaju i suci i doktori, liječnici, on, je li mu to omogućuje njihovo ogromno diskrecijsko pravo u tzv. upravnom postupku, a što je potpuno neprihvatljivo i nepoznato u svim europskim sudskim postupcima. Naime, to smo pokušali riješiti našim 5. amandmanom. Naime, ponovno se na ovakvim diskrecijskim postupanjima potencira, u zakonu se predlaže formulacija i daje mogućnost zlouporabe tog diskrecijskog prava a time naravno i povredu Ustavom zajamčenih prava građana. Naime, potencira se oduzimanje oružja samo na osnovu indicije koje tumače spomenuti administrativni djelatnici a ne na osnovu precizno određenih vodilja u zakonu ili čak utvrđenih činjenica. Što bi inače u članku 48. značile riječi citiram odredbe ovog zakona: "Činjenice na kojima treba biti utemeljeno rješenje", dakle za oduzimanje oružja "utvrđene su ili barem učinjene vjerojatnim.". Postavljam direktno pitanje gospodine državni tajniče i molim direktan odgovor kako se to činjenice mogu učiniti vjerojatnim. I uopće kakve su to vjerojatne činjenice? Činjenice su činjenice, bile one nekome vjerojatne ili nevjerojatne ali su činjenice. Prema tome, najveći problem predstavlja to što se rješenje o privremenom oduzimanju oružja nakon već nekoliko tjedana i bez obzira da li je protiv posjednika ili nije pokrenut bilo kakav prekršajni ili kazneni postupak ponovno tim famoznim diskrecijskim pravom tj. administrativnom odlukom pretvara se to u rješenje o oduzimanju oružja s pravom na naknadu, dakle trajno. Na taj način obavezuje se posjednika da preda ili samostalno proda navedeno oružje u roku od 60 dana bez obzira na to što njegova vrijednost može biti u materijalnom, kolekcionarskom ili nekom drugom primjerice sentimentalnom smislu jer je recimo oružje dodijeljeno za nekakve iznimne zasluge u ratu posve je neprocjenjiva za vlasnika. Nakon isteka tog roka oružje se nasilno oduzima i upućuje u konsignacijsku prodaju bez obzira na to što u nekim slučajevima protiv posjednika nisu niti pokrenuti nikakvi postupci, nikakve kaznene istražne radnje ili su prijave u međuvremenu čak odbačene. Bez obzira na to oružje ide u prodaju, trajno se oduzima. Jedini način da posjednik spriječi prodaju svog oružja je da pokrene upravni postupak koji u pravilu u Hrvatskoj državi traje po nekoliko godina. Na ovaj se način dakle krše Ustavom jamčena prava pojedinca na vlasništvo i pravo na nesmetano raspolaganje svojim vlasništvom. Naglašavam da među osobama kojima je na temelju tako širokih ovlasti administracije oduzeto oružje ima i onih koji su bili angažirani za obavljanje lovočuvarske službe, lovozakupnika, njihovo zvanje i poslovanje ne može se obnašati bez oružja, tim osobama nije oduzeto samo pravo da se bave nekakvim svojim hobijem ako lov smatramo hobijem koje već im se u slučaju da su lovočuvari im je oduzeto i zvanje. A lovozakupnicima koji su u pravilu i po zakonu pratitelji gostima u ekonomskom lovu oduzeto je pravo da se bave tim vidom lovnog turizma koji mi toliko zagovaramo kad govorimo o turizmu. Dakle, nekim diskrecijskim pravom na temelju nekakve anonimne prijave ako su činjenice učinjene vjerojatnima oduzme se oružje čovjeku koji se zapravo bavi lovnim turizmom. Naime, postoje slučajevi u kojima policija višekratno, recimo evo ja sada navodim jedan primjer ako smo toliko zabrinuti za sigurnost građana. Postoje slučajevi u kojima policija višekratno uhvati pojedinca u kršenju prometnih propisa na način da recimo voze automobile pod teškim utjecajem alkohola. Neki od tih pojedinaca nakon toga uzrokuju prometnu nesreću sa tragičnim i smrtnim posljedicama ali nikome ne pada na pamet da im u tim slučajevima preventivno oduzme vozilo koje u njihovom slučaju predstavlja najubojitije oružje. Dakle, definiranjem slučaja u kojem oružje može biti oduzeto a što nije izmijenjeno u odnosu na postojeći zakon dolazimo do vrlo jednostavnog zaključka da zapravo u Hrvatskoj ne postoji situacija kada oružje ne može biti oduzeto od vlasnika, takva situacija ne postoji. Obzirom da je recimo kršenje javnog reda i mira a što može biti uzrok za oduzimanje oružja vrlo širok pojam a ovlasti policijskog službenika diskrecijsko pravo opasnost za gubitak oružja predstavlja najbenignije remećenje javnog reda i mira kao recimo bacanje smeća uz prometnicu. Ako ste lovac možete ostati bez oružja zbog svog nesavjesnog postupka bacanja smeća. Zaključak naš i prijedlog kluba HSP-a kada je ovaj problem i sa ustavno-pravnog stanovišta u pitanju oružje bi se po nama privremeno moglo oduzimati samo za djela koja su u uzročno-posljedičnoj vezi sa njegovim posjedovanjem i korištenjem a ne sa bilo kakvim prekršajima najdulje u trajanju od jedne godine na osnovu opravdane sumnje i stvarne opasnosti od njegove zlouporabe. A trajno oduzimanje oružja sa pravom na naknadu može se odrediti ili bi se trebalo moći odrediti samo i isključivo na temelju konačne i pravomoćne sudske presude jer je to ustavno pravo svakog građana da raspolaže svojim vlasništvo. Vjerujemo da je ovo jedini ispravan postupak i vjerujemo gospodine državni tajniče da ćete ozbiljno razmisliti da ovaj zakon doista uskladite sa europskim normama i ustavnim pravima o raspolaganju vlasništvom. Hvala lijepo. Hvala. U 16,50 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od deset minuta. Klub HSS-a poštovani zastupnik Ante Markov. Izvolite.

Konačnom prijedlogu Zakona o oružju u trećem čitanju. Na početku da kažem da je od ukupno desetak amandmana koji su prihvaćeni su amandmani kluba HSS-a koje je predlagatelj uvrstio u Konačni prijedlog Zakona o oružju i ako bismo samo tu činjenicu uzeli u obzir mogli bismo konstatirati da bi klub HSS-a trebao biti zadovoljan sa ovim prijedlogom zakona, konačnim prijedlogom zakona. No, moram kazati da jedan značajan dio amandmana a i one rasprave koju je klub HSS-a iznio u prethodnim raspravama nije u potpunosti našao mjesto u konačnom prijedlogu zakona. I zbog toga smo, vi ste dobili to na svoje klupe. Klub HSS-a je napisao dodatnih 9 amandmana i nadam se da će postojati mogućnost da se o njima raspravi jer mislimo da su oni utemeljeni. U samom uvodu želio bih kazati da naravno odmah se postavlja pitanje koje se nameće što je veći problem? Da li je veći problem legalno oružje ili nelegalno? Gdje se treba fokusirati glavnina rasprave i u kom smislu mi smo to, ovo je samo opetovano ponavljanje stajališta Kluba HSS-a da je u naravi upravo ilegalno oružje predmet koji treba riješiti. Problem koji u društvu postoji. Evidentna je statistika. Neumoljiva. Ona opet porazno i stalno upozorava da sve negativnosti koje se prouzrokuju od oružanih praksi, od samoubojstava, od korištenja vatrenog oružja 99% je od ilegalnog vlasnika ili vlasti. Prema tome ono što je evidentno i što je najvažnije mi se borimo, bojimo se da rigoroznost i složenost koja je dominantna u ovom Prijedlogu zakona, u ovoj koncepciji zakona neće baš dati one rezultate koje mi držimo da su bitne. I bojim se da ova rigoroznost i usloženost postupka posebno ona koje se odnosi na vlasnike legalnog oružja ne može se nositi sa posljedicama koje ne proizlaze iz tog dijela. Jer posljedice posebno one negativne ne proizlaze iz onih koji imaju legalno oružje. Ne proizlazi iz onih lovačkih skupina koje su organizirane i koje bez obzira na to što bi Lovački savez Hrvatske trebao biti drukčije organiziran i trebao drukčije skrbiti o području kojim se bavi, ali ipak od njih ne proizlazi ta glavnina problema. Proizlazi iz onog drugog dijela koji se ustvari u zakonu gotovo pa i ne tretira. A to su oni koji ilegalno posjeduju oružje. Mi trebamo biti pošteni kad govorimo o tome. Mislim da od prvog, drugog svjetskog rata a posebice od Domovinskog rata ima oružja koje se drži po kućama, koje ljudi drže, imaju ih kao simbole, imaju ih kao pripadnost. Imaju ih kao nešto što ne žele zaboraviti. I mislim da je bitka sa tim građanima na bazi sankcioniranja unaprijed izgubljena bitka. Znači sankcioniranje kao način na koji ćemo riješiti taj problem ilegalnog oružja bojim se da niti je davao rezultate niti može u konačnici dati rezultate. Prema tome evidentno je da se mora pronaći jedan drugi put. Jedan drukčiji način kako da se uspostavi kontakt sa tima građanima. Jer u pitanju je prije svega uspostava kontakta sa tim grupama, pojedincima koji imaju takva nelegalna sredstva. Naravno sve ono što je sofisticirano i ono što je izuzetno složeno bilo u postupku, bilo u samom sadržaju ne mora nužno davati i dobre rezultate. Ne mora. Jer ima, ima naravno iskustava kad je u pitanju balistički otisci legalnog vatrenog oružja posebno u Sjedinjenim Američkim Državama koji nisu dali potrebite rezultate. Koji nisu dali onu, onaj željeni cilj kad je u pitanju da se kroz to kontrolira taj dio, opet govorim legalnog, legalnih sredstava jer naravno ne samo da je u hrvatskim uvjetima je on minoran jer nelegalno čini sigurno, odnos je sigurno najmanje 1:3. Ako ovih ima 370 tisuća onda ovih ima makar 3 puta toliko. No naravno da i mi tako shvaćamo ovaj zakon. On se mora boriti i nositi sa realnošću, sa činjenicom da ga želimo uskladiti sa direktivama Europske To je obično ovako jedna dobra fraza pa se pomalo i kod nas i ne shvaća da je to ujedno i nešto što je izuzetno dobro samo po sebi. Nego postala je jedna uobičajena iz iz rečenica kojom se prije svega želi aludirati da bi bilo dobro da svi skupa prihvatimo taj zakon jer nosi naziv europski ili P.Z.E. Naravno ne želim kazati da i o tome ne valja voditi računa, ali naravno da to samo po sebi nije i ne smije biti dovoljno. Ono što je interesantno i što se na neki način prelama ili slama na onima koji su legalisti i koji će sudjelovati ili će biti predmet provedbe ovog zakona, oni su praktično, oni koji su legalisti dobili su status kao da imaju automobil. Moraju proći tehnički pregled. Moraju od tog tehničkog platiti, a znate da se mora platiti, a moraju platiti osiguranje. I to se mora platiti. Ali osim toga oni moraju platiti i čitav niz pristojbi. Te pristojbe moraju obnavljati u svom plaćanju. Ali nije dovoljno da plaćaju samo to, za sredstva koja imaju to moraju plaćati i za sebe. Naravno da mi smo dali jedan amandman koji se na neki način protivi činjenici da građane treba dodatno opterećivati. On se odnosi na onu vremensku, vremensku karakteristiku da se trebaju ispiti zdravstvenog stanja nositelja provjeravati svake, svakih 5 godina. Mi držimo da zbog izuzetnog odnosno vrlo razumljivog razloga a to je da to uvelike povećava materijalne izdatke onih koji su legalni, koji žele biti legalni, da to treba uistinu opet vratiti na mjeru, vremensku mjeru od 10 godina. Ili u najmanju ruku do određenih životnih, životne dobi pojedinog čovjeka ostaviti do 5 godina. Jer što ćete čovjeku lovcu od 25 godina svakih 5 godina provjeravati njegovo zdravstveno stanje? To skoro se ne radi ni u nekim važnijim strukturama, udrugama ili bilo čemu drugome. A izaziva dosta velike financijske troškove. Nadalje, što se tiče samih amandmana mi držimo da u članku 8. u točki 2. da se bez ikakvog problema može i treba brisati stavak 2. a to je odobrenje za nabavku streljiva. Zašto? Pa zato što je to naprosto ugrađeno u propise svih europskih zemalja. Nabavka streljiva ne treba biti propisana kao uvjet. Zašto bi ona? Ona samo dodatno opterećuje, dodatno poskupljuje, dodatno otežava ali na drugoj strani ona stvara jedno drugo tržište, sivo tržište koje vam je u Hrvatskoj deset puta jače nego ovo redovno tržište. Zašto? Pa zato što je teže nabaviti na kraju municiju, nego samo oružje, a nema nigdje ugrađeno. A govorimo da govorimo o usklađenosti sa europskim normama. Pa nema veze nikakva nabavka municije, streljiva sa nabavkom oružja. To je smiješno. Prema tome, evo ja kolege aludiram, to su stajališta svih onih koji imaju oružje, koji poznaju oružje, oni koji nemaju oružje. Znači, nešto što naprosto je čudno kako se već prije nije usvojilo. Ne treba, ne treba. Nadalje, u članku 11. stavak 3. i 4. da se riječ “pet“ zamjenjuje sa riječju Naime, prema iskustvima ne samo Lovačkog saveza koji u svom članstvu broji nekih 50000 aktivnih lovaca i koji ne bilježi stradavanje čiji bi uzrok bili zdravstveni problemi. Smatramo da nema nikakve potrebe da se ovaj rok skrati na rok od pet godina, ne samo zbog troškova, nego ponovo zbog silne administrativne procedure. Pa ja ću reći još jednu stvar i zbog toga što ti zdravstveni pregledi ionako se odvijaju na jednoj formalnoj razini, posebno za tu strukturu. To vam je najvažnije da platite, a to jeste li vi zdrave ili niste, ako ste platili sto posto ćete biti zdravi. Jer to uistinu na žalost je tako. Da li će to biti drukčije i da li će to biti rigoroznije i da li će se to uistinu dovesti do toga da to bude spasonosni zdravstveni pregled, da to bude na kraju u funkciji čovjeka. Onda bi to bilo dobro došlo da svakih 5 godina kad bi mi imali jedan uistinu organizirani sistematski pregled koji bi uistinu čovjeka doveo, ako je ne daj Bože bolestan da mu se kaže da je bolestan pa da ide na daljnje pretrage pa da ga se spasi. To bi bilo dobro, ali ovako pomalo nesebično ja ću reći da sam ja te preglede prošao i da nisam baš vidio da me puno pregledalo. Prema tome, radi se ipak o birokratskom činu, a ne toliko o utvrđivanju nekog zdravstvenog stanja. Pa na kraju i lovački savezi vrlo dobro oni razumiju za stolom tko je zdrav, tko je bolestan. Čim sjednu za stol, popiju, popričaju oni jednostavno lociraju tko nije više za njihovo društvo, a tko je. To je prirodna selekcija. Treći amandman članak 12. stavak 1. točka 2. iza riječi ispravom o položenom lovačkom ispitu brisati točku zarez, dodati zarez i riječi “dokazom o članstvu o lovačkoj udruzi i lovačkom iskaznicom“. Mislim da smo taj članak na neki način već prihvatili. Odbor je matični o njemu raspravljao i mislim da se on prihvaća. Članak 19. stavak 2. riječi i odobrenje za nabavku streljiva brišu se već je vezano za onaj članak koji sam prethodno obrazložio. Slijedeći amandman u članku 21. stavak 1. riječi “zamijeniti s rokom važenja od deset godina“ opet se apostrofira na ono produženje, odnosno smanjenje od deset na Ne pardon, predloženi se rok od deset godina smatra se optimalnim vremenskim ograničenjem za izdavanje oružanog lista. I članak 23. se briše u cijelosti. Zašto? Predložene odredbe u članku 23. nisu potrebne jer dosadašnje iskustvo pokazuje da niti jedna zemlja nema takvo rješenje. Znači, ponovo se vraćamo na obrazloženje onoga što smo rekli i evidentno je da bi za lovce moglo, da bi se za lovce mogla ugraditi odredba da je nabavka streljiva moguća samo uz predočenje lovačke iskaznice. Mislimo da je to također važno ugraditi. Članak 27. stavak 1. iza riječi “oružje“ dodaje se i riječi “streljivo“. Smatra se nužnim i streljivo obuhvatiti ovom odredbom. Naime u članku 80. stavka 2. iza riječi “športskim“ dodaju se riječi i “lovni“, a iza riječi “športu“ dodaje se i riječ “i lovstvo“. Naime, smatra se da se na civilnim strelištima treba biti dozvoljeno gađanje i maloljetnicima koji se aktivno bave športskim i lovnim streljaštvom. Radi se o športu. Hvala. Nema više amandmana. …/Upadica: Hvala Bogu nema!/… Nema lovačke priče. Ispravci netočnih navoda. Poštovana zastupnica Ruža Lelić. Hvala gospodine predsjedniče. Pa kolega je rekao da su liječnički pregledi za držanje i držanje i nošenje oružja formalne naravi i ako platiš sigurno si sposoban što apsolutno nije točno. Zaista i vrijeđa sve te liječnike koji učestvuju u pregledima, a pored specijaliste medicine rada učestvuje psihijatar, psiholog i okulista i zaista pojednostavljujemo stvari. Ovdje postoji pravilnik koji jasno definira morate imati odobrenje da radite takve preglede imaju jasne kontra indikacije, a sigurno da su te kontra indikacije nešto manje nego kada su u pitanju zaštitari ili čuvari. Mislim nije ni u najmanju ruku nije korektno tako Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnik je rekao da eto maltene društvo lovaca su bolji dijagnostičari od liječnika i pregleda. Nije to točno. Ako društvo lovaca ono je bolje za lonac, ali liječnici vjerujte da bolje postavljaju dijagnozu. Ne moraju vam vaditi svaki nalaz. Ne liječe oni nalaz. Oni liječe kompletnog čovjeka, pogotovo koji ima oružje. On odmah vidi da li ste i imali ste veliko povjerenje u njih.

Evo vidimo da je Zakon o oružju u trećem čitanju, što govori o tome koliko je važan taj zakon. … /Govornica se ne razumije./ … raspravi vidimo koliko su kolege sa sa žestinom raspravljali o tom zakonu. Naime, ali moramo reći isto tako nažalost da nas često i nemili događaji opomenu pa da svako malo se dešava da se to oružje zloupotrijebi a onda uništava živote i jedne i druge strane. Ja ću, svakako da će ovaj zakon unijeti više reda i u legalno i ilegalno oružje. Ovdje ću se osvrnuti ja samo na one dijelove koji su meni bliski, a to je članak 11. kada se odnosi na pregledanje osoba za držanje i nošenje oružja ili pak za te zdravstvene preglede obavljaju specijalisti medicine rada u timu sa, kao što sam navela, psihijatrima, psiholozima i okulistima bilo da se radi o privatnoj praksi, a sada se unosi da je to i trgovačko društvo, što je u skladu sa sadašnjom organizacijom. Kada je u pitanju, ovdje, bilo je dosta rasprava da se, to 5 godina da je to malo i da je to veliki izdatak. Mislim da je 5 godina zaista i primjeren rok, a da je veliki izdatak ne bih se složila da 400 kuna koliko košta liječnički pregled u odnosu na sve ono što lovac ima, troška, kada se bavi takvim hobijem onda sigurno da je to zanemariv, vrlo zanemariv trošak, a itekako je potreban. Ovdje bih se oslonila na ovaj jedan dio koji govori da se ustvari, da izabrani liječnik svakako mora prethodno imati i nalaz izabranog liječnika. Međutim da svaki liječnik, izabrani drugi, a ukoliko imaju neke spoznaju da bi mogle biti kontraindikacije za držanje oružja, da se, da su to dužni i prijaviti. To je svakako u redu i to je dosadašnjim zakonima isto bilo regulirano i kada su u pitanju vozači. A kada je u pitanju držanje i nošenje oružja moram priznati da se to rijetko primjenjivalo, i da to svakako treba svakako treba raditi. Međutim ove kaznene odredbe koje se ovdje spominju, gdje su liječnici na prvom mjestu … /Govornica se ne razumije./ … kao da su oni najveći problem u svemu tome kada su u pitanju držanje i nošenje oružja. Mislim da zaista nije primjereno i da ovo da će se kazniti i zatvorom do 30 dana da to zaista nije potrebno. Ovdje je i u ime kluba HDZ-a isticano da ustvari nije definirano na koji će to način liječnik bilo koji prijavljivati kada je u pitanju držanje i nošenje oružja. To je zaista pitanje koje se postavlja. Ukoliko postoji neka dijagnoza u koju se sumnja da je kontraindikacija za bilo držanje i nošenje oružja ili kada se radi o čuvarima i zaštitarima će se znači prijaviti nadležnom tijelu. Međutim možete pitati nekoga da li ima oružje, on vam može to na kraju krajeva i zatajiti. I, a na kraju evo platite kaznu, ajde to još nekako se može podnijeti, a još možete i otići u zatvor do 30 dana što zaista nije primjereno liječničkoj struci i njihovoj odgovornosti na poslu. Ovdje kada su u pitanju zaštitari, kada su u pitanju čuvari u privatnoj djelatnosti to moramo reći da za njih postoji poseban pravilnik kada se određuje opća i posebna zdravstvena sposobnost, da kod nas po Hrvatskom cehu zaštitara ima ih oko 15 do 17 tisuća, da je 10 tisuća njih ima licencu, a pregledalo ih se je samo tisuću i 500 recimo prošle godine, što je evo vrlo mali postotak od čega je 2,7 bilo nesposobnih. Svakako da kada su u pitanju zaštitari i kada su u pitanju čuvari vidimo da i kod njih često dešava bilo da su žrtve nasilja koji se dešava, bilo da i oni sami zloupotrijebe oružje svakako da u tom pogledu treba obratiti veću pažnju na njihove i psihičke i fizičke sposobnosti, a svakako i kod odabira kandidata da je tu i da i da liječnici trebaju imati sasvim jasne kriterije, pošto zdravstveno stanje često puta nije ni tako jednostavno. Ovdje je bilo dosta govora o članku 48. Mislim da meni po tom članku ništa nije sporno i ne znam zašto se kolege neke zabrinjavaju toliko da će se nekome oduzeti oružje ako se i prije okončanja upravnog, prekršajnog, kaznenog postupka ako se, bi se to oružje moglo zloupotrijebiti i ovdje se navede, znači uživanje alkohola, droge, drugo ponašanje, nasilje u obitelji, zatim kod ugrožavanja javnog poretka i tako. Mislim da je to u potpunosti u redu. Koliko puta smo imali neke prijave pa da se radi o nasilju ili bilo drugom nedoličnom ponašanju, da se nije oduzimalo oružje. I onda se baš postavilo to pitanje zašto se onda u tom slučaju nije postupilo. Mislim da ovaj članak 48. to omogućuje. A da to nije trajno oduzeto oružje nego do okončanja postupka. Ukoliko se pokaže da su da su osnovane sumnje istine onda će se takvo oružje i oduzeti i mislim da je u potpunosti to u redu i da taj članak tako treba i ostati. Evo, ovo je moj mali doprinos o ovome što sam htjeli reći u svezi Zakona o oružju. Hvala.

Ovaj Zakon piše se treći put, a ipak u njemu ima nevjerojatnih formulacija. Odmah u članku 1. zadnji stavak kaže: "U ovom zakonu određene imenice navedene su u muškom rodu, a koriste se kao neutralne za muški i ženski rod.". Znači, upotrebljava se masculinum koji se koristi kao neutrum da bi se označio femininum. Pa ova rečenica je jedna potpuna besmislica. Nju kao da je direktno ministar Kirin izdiktirao u zakon. Članak 3. daje opseg zakona i kaže što se sve smatra oružjem. Ali onda navodi samo vatreno oružje, zračno i plinsko oružje, ali tu nije obuhvaćeno hladno oružje. Međutim dva članka dalje, u članku 5. navodi se pod pojmovima i hladno oružje koje se onda definira. E pa sad jel hladno oružje jest oružje u smislu ovog zakona ili nije oružje? Ako jest oružje onda ga valjda treba navesti u članku 3. gdje se kaže što se sve smatra oružjem u smislu ovog zakona. A ako nije oružje, onda ga brate ne treba ni u članku 5. Šta će tamo? Smeta. Što ovaj Zakon regulira? On između ostalog regulira pravo fizičkim osobama da posjeduju i nose oružje. A zašto? Što će građanima oružje? Zakon kaže za samoobranu. Ali kakvo je onda stanje opće sigurnosti ako se građani sami moraju braniti i to još vatrenim oružjem? Kad ste pročitali u novinama da je netko nekakvom herojskom obranom upotrijebivši vatreno oružje, naravno ne u ratu nego u mirnodopskom razdoblju odbio napad na sebe i svoju obitelj? Ja nikada. Ali zato svakog dana možemo čitati da je netko ustrijeljen zbog nekakvog banalnog povoda, da je netko pijan kalašnjikovom izrešetao pol birtije zato što mu nisu dali više piti, da je netko zato što je netko drugi naručio nekakvu pjesmu koja mu se ne sviđa, zato što mu je netko rekao da prestane galamiti, što ga je netko ružno pogledao ili ga uopće nije pogledao ili bez ikakvog povoda. Takvima povod ni ne treba. To su vijesti iz naše crne kronike. Ne samoobrana vatrenim oružjem, nego napad, često puta potpuno bezrazložan. Predlagatelj kaže građanima oružje treba zbog vlastite sigurnosti i time priznaje da je opća sigurnost loša i da on sam kao predlagatelj, kao ministarstvo ne može podići razinu te sigurnosti. Nije ni čudo da je ta sigurnost slaba, da ona nije bolja kad ministar Kirin ne slijedi tragove kriminala, nego tragove web servisa kako bi dolazio do informacija o SDP-u i onda to još ničim izazvan sam priznaje, pazite sam. Nitko mu nije postavio nikakvo pitanje ni njega, ni policiju ništa nije ni optužio ni pitao, on izađe pred novinare i kaže do saznanja o SDP-u došli smo slijedeći trag Internetskih servera i veli to je još mila majka, to još nije ništa prema onome što ćemo im raditi u kampanji. Stanje opće sigurnosti je dakle katastrofalno, ministar ne da ne podiže razinu sigurnosti, on je srozava, jer kakvu sad sigurnost mogu očekivati oni građani koji se koriste Internetom, oni su dakle izravno ugroženi, njih ugrožava ministar Kirin, on im poručuje pratimo vas, pratit ćemo vas i to nije ništa prema onome što će vam sve raditi. Tko ugrožava sigurnost građana? Svi oni koji krše zakon. Zakon krše i oni u "Brodosplitu", i oni ugrožavaju sigurnost građana. Ako nikako drugačije, a onda zato što su otuđili novac koji bi dobrodošao državi. Ministarstvo unutarnjih poslova, naša policija međutim rekla je da je tamo sve u redu, da tamo nema ničega. Morao je Interpol potvrditi ono što kolega Marin Jurjević upozorava mjesecima da je tu riječ o vrhunskom kriminalu, upozoravajući usput i tko je sve u taj kriminal upleten. Dobro. Priznajući dakle da je stanje opće sigurnosti loše ministar Kirin ovim Prijedlogom građanima dopušta da nose vatreno oružje i da se sami brane kako znaju i mogu. Očito da policija nije u stanju obaviti onaj posao za koju građani plaćaju, tj. da ona osigura sigurnost građanima. Tko bi zapravo, šta će građanima oružje? Tko bi smio imati uopće pravo nositi, držati oružje? Vojska, policija, zaštitari i basta. Njima oružje treba zbog toga da bi se povećala sigurnost svih drugih. Oni su ti koji štite sigurnost građana. Oružja je u Hrvatskoj previše legalnog, a pogotovo ilegalnog i ako zaista hoćemo pojačati sigurnost građana onda im nemojmo poručivati ajte nabavljajte oružje pa se sami branite kad vas netko napadne, a da istovremeno ne kažemo ništa kako ćemo ih zaštititi od onih koji ilegalno posjeduju oružje i koji njih mogu napasti. Tu je kolega Rožić govorio o tom članku 48., to je inače jedan, mislim da je 48., jedan od boljih članaka ovog Zakona, jedan od boljih da se za svakoga za kog se pojavi sumnja, čak i prije okončanja nekakvog kaznenog ili prekršajnog postupka, ali se pojavi sumnja da bi mogao zloupotrijebiti vatreno oružje, to oružje momentalno oduzima. Momentalno. To je jedna od dobrih mjera. Da bismo smanjili količinu oružja na ulici u privatnom posjedu, a naročito da bismo spriječili da oni koji zbog bilo kojeg razloga ili bilo zbog kakvog nezakonitog ponašanja za koje postoji sumnja da bi to vatreno oružje mogli upotrijebiti predstavi opasnost za druge. O ilegalnom oružju imate samo nekoliko članaka u prijelaznim i završnim odredbama i to je jedna nova amnestija. Mi znamo da su se neprestano produžavali ti rokovi za prijavu ilegalnog oružja pa 6 mjeseci, pa još 6, pa još 6, pa još 6, pa je onda konačno jedanput podvučena crta i reklo se da to je sad zadnje, moraju prijaviti oružje do tog datuma. Članak 98. zapravo predstavlja novu amnestiju. On sad taj rok produžava za 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Znači kad ovaj Zakon stupi na snagu i oni koji ilegalno posjeduje oružje bit će ponovno amnestirani za tu ilegalnost i to na rok od 6 mjeseci, a oni se već sada nalaze u sferi ilegalnosti po važećem zakonu. Znači mi njihovu ilegalnu poziciju ponovo činimo ovim Zakonom legalnom, za što? Za ilegalno posjedovanje oružja. Ne čini mi se to osobno pametnim i ne čini mi se to jednim potezom koji će pojačati sigurnost svih građana. I na koncu, vojni trofeji, ratni plijen. Konačno je dobro to oružje treba onesposobiti, ali čemu sad rok od godinu dana? Pa gledajte, to je godinu dana naredne nesigurnosti. Pa to je dovoljno 3 mjeseca. U redu, nek' zadrže trofejno oružje, ratni plijen. Ali zna se šta je trofejno oružje. Ne smije se moći pucati iz trofejnog oružja. Treba izvaditi onu iglu, ne znam šta, koje mehanizme i da se to oružje ne može upotrijebiti. Prema tome, nije ovaj zakon ispunio onu svrhu. Neće on bitno povećati sigurnost građana jer nije riješio ova osnovna pitanja. Hvala. Hvala. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Pero Kovačević. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Poštovana zastupnica Zdenka Babić Petričević. Nema je. Gubi pravo na riječ. Državni tajnik Ivica Buconjić. Izvolite! Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo, osjetio sam potrebu samo dati eventualno još neko pojašnjenje i prokomentirati navode gospodina Stazića. Pokušat ću zaista govoriti jezikom činjenica i pokazati kakvo je stanje u nekim drugim državama odnosno kakva je dosad bila praksa u Republici Hrvatskoj. Prije svega ovakav model povrata oružja legaliziranja odnosno povrata nije prvi puta predviđeno ovim zakonom. Naime, sve su ga Vlade manje-više od '92. do 2002. godine provodile, pa je tako bilo nekoliko akcija predaje ilegalnog oružja '92., '93. Uglavnom do 2002. godine je bilo 6 akcija. S tim što je i bivša Vlada odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova imalo akciju "Zbogom oružje" koja je započela 22. veljače 2001. i trajala je do 31. prosinca 2002. godine. Prema tome, to je isto bila jedna akcija koju je provodila bivša Vlada odnosno bivše ministarstvo, vodstvo Ministarstva unutarnjih poslova. I rezultati tih akcija također nisu zanemarivi zbog toga što je u razdoblju od 30. listopada '92. do 2. kolovoza '99. godine vraćeno ukupno 27 tisuća 15 komada automatskog vatrenog oružja, milijun 603 komada rasprskavajućeg oružja, 2 milijuna 778 tisuća 952 komada streljiva i 3 tisuće 852 kilograma eksploziva. Također je za vrijeme provođenja akcije "Zbogom oružje" od 22. veljače 2001. do 31. prosinca 2002. vraćeno 6 tisuća 574 komada automatskog vatrenog oružja, 67 tisuća 333 komada rasprskavajućeg oružja, 2 milijuna 301 tisuća komada streljiva i 3 tisuće 748 kilograma eksploziva. Prema tome, ovo nije nikakva akcija koja se prvi put provodi. Nije akcija koja dosad nije davala rezultate i očekujemo da će i ova akcija sigurno odnosno ova mogućnost legaliziranja u roku od 6 mjeseci i trajnog povrata ilegalnog oružja sigurno dati rezultate. broja vatrenog oružja i prakse što se tiče u drugim zemljama, tu ne postoji neko posebno pravilo i praksa je različita od države do države. Pa ću ja reći samo nekoliko osnovnih podataka da recimo u Češkoj tražitelji dozvole oružja treba ishodovati dvije vrste potvrda, potvrdu vezanu za osobu i potvrdu vezanu za oružje. u Češkoj, 313 tisuća građana ima dozvolu, a registrirano je 627 tisuća komada oružja. U Irskoj je opća politika da je građanima zabranjeno posjedovanje oružja prvenstveno pištolja osim u slučajevima korištenja pušaka i to prvenstveno za potrebe lova. Mađarska. Priprema se nova legislativa čiji je cilj dodatno otežati pojedincima posjedovan je oružja. Posjedovanje oružja može se samo odobriti za potrebe samoobrane. Neki od uvjeta za dobivanje dozvola su postojanje objektivne okolnosti u kojima postoji potreba za samoobranom, dokaza mentalna fizička sposobnost za korištenje oružja, dokaz da je stan ili kuća pogodna za držanje oružja. Švedska je možda najinteresantniji primjer. Naime, u Švedskoj ima najmanje zlouporaba oružja ali je tamo najveći broj oružja s obzirom na broj stanovnika registriran. Naime, na 9 milijuna stanovnika Švedske imamo registrirano oko 2 milijuna komada oružja, od toga 80% za puške za lov i oko 20% oružja za pištolj. odnos države i policije prema osobama koje drže oružje je vrlo strog. Vrlo stroga je legislativa za izdavanje dozvole za oružje dok se dozvola vrlo lako može oduzeti zbog mnogih razloga. Dovoljno je da pojedinac bude pijan u javnosti, da se agresivno ponaša u vožnji pod utjecajem alkohola, javno zagovaranje lova zaštićenih životinjskih vrsta i slično. Ponovni zahtjev za dozvolu moguć je tek nakon pet godina i tada se primjenjuju još strožiji kriteriji za odobravanje dozvole. U Švedskoj praksi dozvole se vrlo često oduzimaju. Iznimno su i strogi kriteriji za čuvanje oružja. Kontrole se često sprovode a i najmanje pogreške o čuvanju oružja rezultiraju oduzimanjem dozvola za oružje. je na snazi najstroža legislativa. Pojedinci, privatne osobe ne mogu posjedovati oružje. Oružje za lov također je skoro iskorijenjeno zbog zakona koji je gotovo onemogućio lov. Uz Veliku Britaniju tako rigorozne najrestriktivnije propise ima i Danska. Prema tome, vidljivo je da je odnos države prema oružju različit od države do države i da zakonska regulativa zavisi od mnogo elemenata i mnogo činjenica. Ja bi se složio ono što je rekao gospodin Kajin da je sigurno u pitanju i mentalitet jer je vidljivo da jedna Švedska za koju bi se reklo da je najnaoružanija nacija ima vrlo maleni broj zlouporabe oružja i počinjenja najtežih kaznenih djela oružjem, a očigledno je tu u pitanju i odgovornost i savjest pojedinaca. Očigledno je tu u pitanju i utjecaj društva kroz sve pore počevši od škole, počevši od civilnog sektora, počevši od državnih institucija, počevši od crkve, počevši vjerojatno institucija koje čine državu. A sve one utječu na to da držanje oružja se shvati kao obveza i odgovornost a ne kao sredstvo za bahaćenje i za nanošenje problema državi odnosno drugim ljudima oko sebe. I samo bi isto tako prokomentirao ovo što je rekao gospodin Stazić da se iz ovoga da iščitati da je Hrvatska vrlo nesigurna država. Imamo ovdje podatke o broju kaznenih djela za Grad Zagreb gdje se oni uspoređuju sa sličnim ili istim kaznenim djelima u drugim europskim metropolama odnosno gradovima sličnima Zagrebu. Pa iz toga ispada, iz statistike da je od promatranih 13 gradova Zagreb jedan od najsigurnijih gradova. Naime, grad Zagreb ima 237 kažnjivih djela na 100 tisuća stanovnika i po tome spada među najsigurnije gradove. Ako bi se gledala neka dnevna dinamika kaznenih djela u Zagrebu se dnevno dogodi u prosjeku naravno 67 kaznenih djela dok se recimo u Budimpešti događa dnevno 298 kaznenih djela, u Pragu 244, u Ateni 153, Ankari 82 itd. Ubojstva ako se isto tako gledaju Zagreb ima godišnje prosječno oko 15 ubojstava dok u Ankari ih ima 146, u Beču i Rigi po 56, u Ateni 43 itd. Naravno, ovo ne govorim zato da bih rekao da ne treba poduzimati i dalje ozbiljne aktivnosti kako bi se stanje sigurnosti popravilo, kako bi kaznenih djela bilo sve manje i manje, kako bi svi u društvu bili odgovorniji prema poštovanju zakona nego govorim samo zbog toga da možda nije dobro stvarati jedan dojam, jednu sliku da je Hrvatska posebno nesigurna država zbog toga što smatram da je Hrvatska sigurna država ali ta činjenica nas treba sve skupa upravo motivirati da napravimo svi skupa sve što je moguće da budemo još sigurniji. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Evo, nije bez razlog glavni tajnik Ujedinjenih naroda prije nekoliko godina rekao malo oružje veliki problemi i to je nažalost istina i činjenica. Prema podacima Ujedinjenih naroda u svijetu postoji više od 600 milijuna komada malog i lakog oružja. Od 49 većih sukoba koji su se tijekom 90-tih vodili diljem svijeta 47 ih se vodilo pretežno uz uporabu malog i lakog oružja, piše Procjenjuje se kako je ta kategorija oružja na globalnoj razini odgovorna za više od pola milijuna ubijenih godišnje, odnosno oko 300 tisuća stradalih u oružanim konfliktima tzv. niskog intenziteta ili "low intensity conflikt" čiji smo i mi uglavnom svjedoci bili na ovim prostorima. Ali isto tako i oko 200 tisuća žrtava ubojstava i samoubojstava vatrenim oružjem. Malo oružje veliki problem. Ne samo ovog zakona, ne samo zakonodavstva nego problem s kojim se mi suočavamo u uspostavljanju zakonodavnog okvira koji bi mogao regulirati sva ova pitanja na način da se smanjuju sigurnosni rizici za sve nas u našem okruženju. Vezani su isto tako i uz probleme jezika. Nažalost, to sam više puta rekao, hrvatski jezik nije u dovoljnoj mjeri razvijen posebno u onom tehničkom aspektu i ne prati one distinkcije koje se jasno ističu ističu u nazivu …/Govornik se ne razumije./… znači malo oružje i ja bih rekao lako naoružanje. To su velike razlike. I na kraju Direktive Vijeća Europe 91477 jasno govore o kategoriji A koja definitivno ne pripada kategoriji oružja, posebno ne lakog oružja nego se radi zaista o lakom naoružanju. Ovdje piše explosiv military misails and …/Govornik se ne razumije./… Definitivno ta vrsta naoružanja predstavlja glavni sigurnosni problem ne nas ovdje u Republici Hrvatskoj nego glavni sigurnosni problem suvremenog svijeta. To je ona vrsta lakog naoružanja koja nažalost omogućava takve vrste terorističkih akcija koje ugrožavaju sigurnost u širem opsegu, Milan Fagot, …/Govornik se ne razumije./… kao i druga lako prenosiva portabilna

važno je istaknuti da to izlazi izvan dometa ovog zakona i to bi molio predlagatelja da se konstatira jer ova vrsta naoružanja regulirana je nekim drugim važnim međunarodnim ugovorima. Znači, neki drugi važni međunarodni ugovori koje smo u ovom Saboru ratificirali kao što je "non proliferation misail tehnology" znači zabrana proliferacije se ne razumije./… agreement itd. I kad se zakonodavno nastoje te stvari uobličiti onda mislim da je bila jako dobra a posebno u budućnosti suradnja između Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva vanjskih poslova koje je bilo nadležno za donošenje odnosno predlaganje Hrvatskom saboru ovih međunarodnih ugovora. Ako govorimo o toj kategoriji oružja military misails, vi ste razgovarali s predstavnicima Ministarstva obrane onda zaista bilo kakve zakonske sankcije tipa 15 tisuća su potpuno neprimjerene sigurnosnom ugrozu koju nosi ta vrsta naoružanja. Pa na kraju rekao sam nekoliko puta najjeftinije od te vrste naoružanja posebno iz ove skupine misails je od 100 tisuća dolara pa na više. Prema tome, radi se o jednom sigurnosnom problemu koji nije samo problem unutrašnje sigurnosti nego problem međunarodne sigurnosti, proliferacije takvog naoružanja itekako je važan i sigurnosni problem o kojem brinu različiti međunarodni ugovori i njih je trebalo na neki način referirati kad se ovaj zakon Pitanjem ilegalnog širenja malog i lakog oružja opet problemi s jezikom temeljito se pozabavila i Skupština UN-a iz svih ovih U svakom slučaju ono što bih htio naglasiti u odnosu na prethodno čitanje vi ste napravili bitna poboljšanja posebno u okviru ove kategorije A gdje je klasifikacija jasnija, konzistentnija i odgovara onome što je intencija te skupine naoružanja. No međutim, puno toga u ovakvom jednom složenom zakonu predstoji kao dio posla na kojem će svakako raditi Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova, ali rekao bih vjerojatno će i neki prijedlozi i prilozi iz ovih rasprava u Hrvatskom saboru isto tako biti prihvaćeni. Ono što nedostaje definitivno da bi se dobili kvalitetniji, potpuniji pa ja bih rekao i kompetentniji zakoni to je struka i u tom smislu zaista dobronamjerno predlažem da se neki ljudi koji se zaista profesionalno cijeli život bave i kao znanstvenici i kao profesori problemima unutarnje balistike, vanjske balistike, lakog oružja i naoružanja konzultiraju kako bi dobili ovaj kvalitetni zakon. Rekao sam i direktive Vijeća Europe isto nisu idealne i na njih možemo imati primjedbe. Prema tome u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo držim da će sutra u okviru glasanja ovaj zakon biti usvojen ali svakako rad na unapređenju zakonodavnog okvira u suradnji kao što sam rekao između Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva vanjski poslova je posao koji predstoji. opservacija. Kad govorimo općenito o ovoj vrsti problema to je oružje i mentalno zdravlje vlasnika. Jer oružje u rukama ljudi koji mentalno nisu zdravi predstavlja sigurnosnu prijetnju. I to je onaj problem. No međutim kontrola mentalnog zdravlja definitivno nije pitanje ovog zakona niti pripada Ministarstvu unutarnjih poslova. I reći ću da su ti problemi vrlo složeni nisu trivijalni. Vi vrlo lako možete za pojedinca provjeriti krvnu sliku, ne znam, rentgen i tako dalje. A što se tiče mentalnih sposobnosti, odmjerenog, pouzdanog i predvidivog funkcioniranja uvjetima stresa, u uvjetima trauma i tako dalje je netrivijalno i složeno pitanje kojem će se, kojim ćemo se trebati pozabaviti ja bih rekao svi skupa ne samo ovdje u Republici Hrvatskoj nego i mnogo šire. Mentalno zdravlje i oružje na neki način predstavljaju prijetnju onog časa ako se tako malo oružje nalazi u rukama osoba čije ponašanje nije moguće kontrolirati, koje nema karakteristike odgovornosti, predvidivosti i brige o zajedničkoj evo na kraju ja bih rekao da je predlagatelj odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova uložilo znatne napore kako bi u jednom ovako složenom koji treba zakonodavno regulirati uvelo potrebnu mjeru reda koja garantira našu sigurnost, dalji rad kroz suradnju s Ministarstvom vanjskih poslova i strukom zaista bit će u zajedničkom interesu i, ja bih rekao i tu Republika Hrvatska može dati svoj prilog i europskoj sigurnosti jer zakonodavni okvir u okviru Europske zajednice nije ni u kom pogledu kvalitetniji od onoga što ćemo mi sutra usvojiti. Hvala lijepo. Hvala. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Kada se raspravlja o ovakvoj vrsti zakona dakle zakon koji ima za predmet oružje, spravu, predmet koji ubija bez obzira da li se radi o njegovoj upotrebi, uporabi. Koje onda služi, koja bi trebala služiti da od sebe se otkloni protupravni napad koji se na drugačiji način ne može otkloniti ili njegova zluporaba tj. ubojstva. Nažalost svjedoci smo da oružje koje se nalazi u posjedu građana ili legalno ili ilegalno to smo evo, to je dobro apostrofirao kolega Stazić u svojoj raspravi navodeći da nema jednog jedinog primjera da bi oružje bez obzira čak i da je bilo legalno, a da ne govorim u pravilu se radi i o ilegalnom, dakle bilo upotrebljeno na način da je neki građanin od sebe otklonio otklonio isto takav ili slični napad. Dakle takvu kompulzivnu silu kojoj nije mogao odoljeti nego uporabom oružja. Takve, takvog slučaja nije bilo. Radilo se uvijek o ubojstvima, o razbojništvima ili o slučajevima kada su nesretnim slučajem stradavala djeca, nevini i to djeca molim vas najprije onih vlasnika najčešće roditelja. Ponekad ovdje kad radimo o, govorimo o tome onda se postavlja i pitanje je li o neodgovornim roditeljima koji eto nehajno, nemarno odlažu i drže oružje. Radi se o jednoj velikoj opasnosti. Takva, takva jedna stvar, takav jedan predmet opasan je sam po sebi. A sam predlagač i Vlada je svjesna toga i govori koliko ima još starog oružja u posjedu naših građana koji sigurno ovaj test balistički ne bi prošli i koji su sami po sebi samim postojanjem opasnost. Isto tako dobro se ovdje apostrofira u obrazloženju kada se govori upravo o stanju, praćenjem stanja i kretanja kriminaliteta od strane Vlade tj. resornog Ministarstva gdje je primijećeno da je problematika ilegalnog posjedovanja proizvodnje, trgovine i krijumčarenja oružja i eksplozivnih tvari u Republici Hrvatskoj još uvijek vrlo aktualna. To je prava konstatacija i ne treba, ne trebamo se uspoređivati ni s Austrijom, ni sa, neće nam to riješiti probleme niti će nas utješiti. Mi smo ovdje pozvani prije svega da ne sakrivamo se iza problema. Da ne stavljamo glavu u pijesak kao noj jer smo svi ugroženi sa ovakvim stvarima. E sada što se tražilo od ovog Konačnog prijedloga zakona? Da bude puno restriktivniji, da i ono čemu se ne može više stati na kraj, ali u svakom slučaju da se pooštre kontrole ali jednako tako i mogućnosti dobivanja oružja. Već je bilo naveden, ova odredba članka 48. koja je istaknuta kao ipak jedan osigurač da ipak se oružje ne bi tako olako davalo građanima kao što smo to imali i do sada slučaj. Naime mi ne možemo pobjeći … /Govornica se ne razumije./ … činjenica je da je u zadnje upravo stopa kriminaliteta upravo kod ovih najopasnijih kaznenih djela, ubojstava, razbojništava svim onim kaznenim djelima koja primjenjuju silu a najčešće onda upotrebom oružja ili prijetnjom u porastu. Neke druge vrste kriminaliteta stagniraju, ali ova brutalna kaznena djela koja su nekada davno bila rijetkost eto tu nam se približila Europa i ne možemo se time tješiti. Postali su eto način nažalost života. I gotovo da više nema, nije više vijest da se dogodilo kakvo razbojništvo. Imamo također, mi smo govorili o ovoj opasnosti davno, devedesetih kada je zemlja bila ugrožena i kasnije napadnuta. I malo potom napadnuta. Pa smo imali jednu čudnu situaciju koja se nikada do tada u našem društvu i nezabilježena u sociologiji Hrvatske što se počelo događati? Da su vlastiti sinovi napali majke. Do tad je bilo nezabilježen slučaj do 1990. godine da je sin ubio majku. Nezabilježen. Niti, niti sestra brata. To su možda rariteti ali takvih je slučajeva bilo. Nakon ovoga dakle liberalizacije ali i mogućnosti, ali na kraju krajeva moramo se složiti sa ovom konstatacijom samog predlagača ilegalnog uvoza oružja, odnosno nabave oružja da eto oružje nije bilo problem nabaviti. Zato je bila hvale vrijedna i ona poruka ranija koja je bila u ministarstvu “Zbogom oružje“. Pa na tom tragu jednom pacifističkom i na kraju krajeva opasnosti od oružja koja vreba svima nama i onom nositelju i posjedniku njegovog najbližeg okruženja, a onda da govorimo i o drugim građanima. Mnogi to oružje ne bi upotrijebili da nisu ga sa sobom nosili, nego bi konfliktne situacije u društvu rješavali na neki drugi način. Prema tome, ta jedna kultura tolerancije, ponašanja, sama činjenica da netko ima oružje dovodi ga u opasnost da ga upotrijebi, odnosno zloupotrijebi. Ali u najvećem slučaju, odnosno u najboljem slučaju da prekorači te granice rješavanja tih međuljudskih odnosa. Oružje nije igračka, ali na žalost mi u običnim prodavaonicama dijete učimo eto i još uvijek postoje igračke oružja – puške, pištolja. Dakle, od malena njegujemo tu kulturu i opčinjenosti oružjem. Pa možemo se raspravljati vrlo žustro ali moramo biti netolerantni prema općoj težnji i želji, ali i odgajanju djece prema tom obožavanom predmetu zvanom oružje, tj. pištolj. I što je dobro rekao kolega Ćosić, mali predmet, malo oružje, veliki problem. Ono što je također apostrofirao kolega Stazić čini mi se i vrijednim ponoviti. Sigurnost građana najveća je vrijednost svakog društva, pa bi tako trebala biti i našeg. Ne možemo poruku nositi već u prvim člancima iz ovog zakona građanima da je to pravo njihovo na samoobranu. Pravo na samoobranu je onda kad zakažu sva moguća druga, prva tijela koja su pozvana štititi građane. Ali molim vas lijepo, ako od države stižu čak i prijetnje da će vaditi u predizbornoj kampanji nešto što će diskreditirati oporbu, kakva je to naša sigurnost. Sigurnost je onda da se istog trenutka kad postoji za nekoga sumnja, a kamoli ne osnovana sumnja pokrenu tijela represivnog aparata i da se stvar ispita sve po proceduri. Ali vidite gospodo, što je najnovije dakle prije nekoliko sati daljnja prijetnja. Ja mislim da će i ovdje vladine predstavnike iznenaditi, a stiže od strane vladajuće stranke. Moramo reći ovo je kraj lovostaja na SDP. Krasno gospodo! Dakle, oružje je vaše a mi smo divljač, samo ne znam je li više sitnog ili krupnog zuba, niska ili visoka. To još niste definirali. To evo sa zadnje pressice vlasti i ponavljam kraj lovostaja na SDP. Stvarno krasna poruka povodom rasprave o ovom važnom i prevažnom zakonu. Poštovana zastupnika Alenka Košiša Čičin Šain. Izvolite. kao i u svojim prethodnim raspravama oko ovog zakona ja ću se osvrnuti na dio koji se odnosi u svijetu gdje je Zakon o oružju u svjetlu obiteljskog nasilja pa ću nekoliko samo dati primjedbi na članke 10. i članak 13. međutim, samo prije toga bih rekla ovaj zakon se već od '92. godine eto 8 puta mijenjao i sve, svaki puta sa svrhom da se postigne što veća kontrola nad ilegalnim oružjem u posjedu građana na način da smo svake godine omogućavali registraciju oružja bez utvrđivanja porijekla. Tzv. legalizacija s čime se de facto omogućavala u stvari predaja zabranjenog vatrenog oružja. S obzirom na činjenicu da se na ovim prostorima odvijao ratni sukob koji uvijek za sobom donosi i veliku fluktuaciju oružja, takva se politika donekle ovih godina mogla i opravdati. Međutim, na to sam upozoravala već i ranije u svojim raspravama. Mislim da je to vrijeme proteklo, isteklo. Legalizirati postojeće nelegalno oružje i k tome ne ispunjavajući njegovo, ne ispitivajući njegovo podrijetlo neodgovorno je i dakako nemoralno. Ne smatram da treba automatski kazneno goniti one koji vraćaju ilegalno neregistrirano oružje, ali ga treba uzeti u obzir da je tim oružjem možda počinjen kakav zločin to svakako treba. Zbog toga predlažem i smatram da je to jedini ispravni način da se takvo vraćeno oružje preispita kako bi se utvrdilo da li je ipak njime napravljen nekakav eventualno zločin. Naime, ljudi koji imaju oružje kod kuće još iz doba rata, ako ga nisu koristili za nelegalne svrhe ovakve se provjere neće imati razloga bojati. S druge strane, oni koji su takvim oružjem pljačkali, prijetili ili ranjavali i ubijali imaju se i razloga bojati. Njima se takve stvari više ne smiju opraštati, a i ruku na srce takvi nemaju problema sa ponovnim nabavljanjem oružja u slučaju da je iskorišteno vrlo elegantno i nekažnjeno vrate policiji. Rekla sam to također i u prošloj raspravi. Ponavljam to i sada. Takav bi se čin u sadašnjim okolnostima mogao se izjednačiti sa opraštanjem zločina koji su eventualno počinili sa takvim novo legaliziranim oružjem. Dapače, zločincima se na taj način olakšava postupak rješavanja inkriminirajućeg oružja gdje god da oni bacili takvo oružje uvijek postoji mogućnost da ga se nakon određenog vremena nađe, pa istragom utvrdi da li je korišten u nekom zločinačkom djelu. Uvijek osim u slučaju da ga se preda samoj policiji jer ona ne ispituje njegovo podrijetlo. Koji apsurd! Kažem, tako nešto moglo se opravdati dok je postojala opravdana sumnja da je velika većina neregistriranog oružja potekla iz rata i nije korištena u nezakonite svrhe. Danas sa druge strane trebamo odbaciti takve sumnje i suočiti se sa realnošću. U Hrvatskoj se nelegalno oružje, makar ne samo ono nelegalno danas uglavnom koristi za nezakonite svrhe i tome već jednom treba stati na kraj. Jedino logično opravdanje za ovakvo reguliranje situacije vidim u kompleksnosti provođenja kvalitetne regulacije. Međutim, ne radi se tu o zakonu o ne znam spajalicama ili rajsnedlima, već o Zakonu o oružju a ono oduzima i uništava živote. Kod ovakvih stvari izvršna vlast slabu volju za konkretnim radom ne bi smjela skrivati iza čiste legalizacije postojećeg oružja. Vrijeme legalizacije je prošlo. Danas oružje moramo maknuti sa ulice. Osnovne karakteristike ovog zakona koje treba istaknuti i pohvaliti i čvrsto stati iza njih su da građani protiv kojih se vodi prekršajni postupak zbog nasilja u obitelji ili su za takva nedjela već osuđeni neće moći dobiti dozvolu za posjedovanje oružja. ono što sam naglašavala tijekom drugog čitanja na žalost moram reći i danas. Naime, u ovom prijedlogu zakonske norme često nisu u skladu sa realnim stanjem na terenu. Tako npr. u članku 10. stav 2. točka 4. stoji da će fizička osoba moći dobiti dozvolu za oružje u slučaju, i sada citiram: da nije pravomoćno kažnjena za prekršaj, odnosno da se ne vodi postupak za prekršaj iz područja javnog reda i mira i drugih zakona o kojima su propisani prekršaji sa elementima nasilja, posebice za prekršaj iz područja nasilja u obitelji ili joj je izrečena zaštitna mjera radi nasilja u obitelji.". Naime svi smo svjesni da obiteljskog nasilja ima puno više nego što ga se prijavljuje. A tu su nam nažalost ruke potpuno vezane. Međutim postoji i ogroman broj prijava obiteljskog nasilja koji jednostavno nisu procesuirane, bar to nisu do njihovog tragičnog završetka. Najčešća rečenica koja se provlači kroz izjave, intervjue sa zlostavljanim ženama dakako ako su imale toliku sreću da su sve to skupa uspjele preživjeti uvijek je sljedeća: "Policija je rekla da mu ništa ne mogu dok ne poduzme nešto konkretno.". Isto tako točka 5. istog članka propisuje kako će fizička osoba moći dobiti dozvolu za oružje u slučaju da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno, zlouporebljeno, a osobito češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi, povrede propisa o lovstvu i športskom streljaštvu i sl. Skrenula bih vam pozornost na sintagmu "poremećeni obiteljski odnosi". Kako to utvrditi? Tko to utvrđuje? Kada možemo reći da se u određenom slučaju radi o poremećenim obiteljskim odnosima? Članak 13. stav 4. o tome jednostavno kaže: "Postojanje uvjeta iz članka 10. stav 2. točke 5. ovog Zakona utvrđuje policijski službenik sukladno ovlastima propisanim Zakonom o policiji o čemu sačinjava bilješku.". Možda će nekima zvučati smiješno što zastupnici u Hrvatskom saboru toliko inzistiraju na ovim odredbama, ali u današnjoj Hrvatskoj gdje supružnik svakodnevno siluje suprugu, gdje žene padaju po stepenicama ili ih se prisiljava da krijumčare i raspačavaju drogu mogu vam sa stopostotnom sigurnošću reći da tim ženama to nikako ne zvuči smiješno. Zakonodavcu je možda dosta što će jedan savjestan ili ne policijski službenik utvrđivati okolnosti obitelji ali nitko ne postavlja pitanje što u slučaju da policijski službenik ne obavi svoj posao kako treba. Ovdje se ne radi o loše ispunjenoj papirologiji već o životima žena, a vrlo često i djece. Što ako policijski službenik nije objektivan iz razloga što npr. poznaje optuženoga? Što je sa manjim mjestima gdje se svi ionako znaju svak svakako, gdje uglavnom ruka ruku mije i sve ostalo? Kakve katastrofalne posljedice mogu biti vidljivo je iz zaista brojnih primjera oko ubojstava i samoubojstava pred Dječjim domom u Nazorovoj ulici i to u prisutstvu vlastitog malodobnog djeteta pa do trostrukog ubojstva u Petrinji koje se je desilo zbog toga što netko prilikom izdavanja oružane dozvole nije uvidio da ju izdaje psihički nestabilnoj osobi. Iako predlagatelj nije prihvatio amandmane o produljivanju valjanosti liječničkog pregleda na 10 godina, što je apsolutno pohvalno smatram da je taj rok propisan ovim prijedlogom na 5 godina još uvijek predugačak. Jednostavno se radi o prevelikoj ulozi u ljudskim životima i taj bi rok trebao biti minimalno 3 godine. Međutim vrijednost ljudskog života u ovom smislu nažalost predlagatelj nije prepoznao ni u ovom trećem čitanju. Iako je ovaj nacrt zakona kudikamo kvalitetniji od trenutačnih zakona na snazi i njime se svakako približavamo europskoj regulativi ne smijemo se zavaravati kako se recimo Zakonom o sigurnosti na cestama da će ovaj zakon smanjiti broj poginulih, u ovom slučaju poginulih od strane oružja. Oružje nije problem Hrvatske, ono je problem cijelog svijeta. I dok cijeli svijet već desetljećima radi na smanjivanju količine oružje nas 4 i pol milijuna gleda kako da nabavi neko od oružja. Slovenci za razliku od nas vrlo često izdaju dozvolu za držanje oružja. Fizička osoba prije dobivanja te dozvole mora dokazati da je njegova osobna ugroženost u tolikoj mjeri da bi za njeno osiguravanje bilo potrebno imati vatreno oružje. S druge strane ono što u ovom prijedlogu svakako treba pohvaliti jest povećanje novčanih kazni koje zaista trebaju biti drastične da bi imale ikakav učinak. Mora se raditi i na medijskoj promociji smanjivanja količine oružja, ali i na intenzivnoj edukaciji onih koji ga posjeduju. Jedino ćemo tako smanjiti broj oružanih žrtava, a to bi zapravo trebao biti naš cilj. Kao predstavnici naroda najosjetljiviji smo na temu proračuna i svega što ima veze s novcem, a često zaboravljamo da smo baš kao ti predstavnici među najodgovornijima za sigurnost ljudi. I naravno, koliko ovaj Zakon pozitivnih pomaka donio na papiru postoji iznimno velika šansa da se taj zakon ne provede do kraja ovog mandata, odnosno da će se provoditi dosta slabo u nadolazećim mjesecima. To nije izmišljotina, to je upozorenje mnogih europskih savjetnika i predstavnika prilikom razgovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. I dok se prije 3, pa i 2 godine još moglo provlačiti na temelju samo donošenja dobrih zakona danas to zaista više ne možemo. To ne govori o lošoj namjeri. Dapače, ovo je jedno dobroćudno upozorenje. Hvala Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Ivica Buconjić. Izvolite. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Hvala lijepa. Evo ja ću započeti sa ovom završnom riječju gospođe Košiša Čičinh, Košiša, jer upravo to što ste rekli i vi i svi drugi zastupnici sve sam doživio kao dobronamjerne primjedbe da svi skupa napravimo ovaj Zakon još boljim. Vidio sam i pročitao sam većinu amandmana i ovako ad hoc mogu reći da mi se čini većina njih prihvatljivima i da zaista su svi skupa i uloženi upravo sa svrhom i namjerom da se ovaj predloženi tekst zakona učini još boljim. iz koje je bilo vidljivo da je stanje u pojedinim susjednim zemljama Republike Hrvatske gore nisam čitao zbog toga da bi umirili vlastitu savjest i da bi se uljuljkali nego da upravo smatram da ta činjenica da statistika govori da je Republika Hrvatska sigurnija od većine drugih zemalja nam treba biti motiv da svi skupa napravimo sve da to stanje učinimo još boljim. Meni je potpuno jasno isto da ovaj Zakon nije savršen. Međutim vjerujem, a to sam dao i iščitati iz rasprave većine zastupnika da je on jedan mali korak naprijed kojim ćemo učiniti još neke napore da stanje sigurnosti kad je u pitanju oružje i njegovo držanje i njegovo zlouporabe i korištenje da stanje sigurnosti bude još bolji. Isto se slažem sa onim saborskim zastupnicima koji su rekli da samo unapređenjem zakonodavnog okvira nećemo učiniti sve nego treba praktično 365 dana u godini apelirati, ali bukvalno i doslovce, na sve u društvu, počevši od svih onih koji rade u obrazovnom sustavu, koji rade u medijima, koji rade u civilnom sektoru, koji rade u športskim klubovima, koji rade u državnim institucijama da smo svi odgovorni da se prema oružju ponašamo odgovornije, ozbiljnije i zrelije i da svi skupa načinimo zaista sve da nelegalnog, ilegalnog oružja bude što je moguće manje jer jasno je da se najveći broj kaznenih djela čini upravo tim nelegalnim oružjem. Ja bih samo rekao evo možda će zvučati kao opravdanje, ali isto potaknut raspravom i gost Čičin-Šain i nekih drugih zastupnika da možda ima mjesta arbitrarnosti kod uloge policije kod procjene tko je podoban za držanje, nošenje oružja, a tko nije. Međutim, ja ću upozoriti isto na zaista delikatnu poziciju policajca koji mora izaći na teren i koji mora procijeniti da li neka osoba ispunjava uvjete ili ne ispunjava uvjete za držanje oružja, da li je u nekoj situaciji došlo do obiteljskog nasilja ili nije, da li je došlo do remećenja javnog reda i mira. Na kraju krajeva čuli smo tu od nekih saborskih zastupnika primjedbe da je bilo slučajeva zlouporabe prijave susjeda, lovca, strijelca, čovjeka koji ima po bilo drugoj kojoj osnovi oružje da su ga tendenciozno i zlonamjerno prijavili susjedi, on je samo temeljem te tendenciozne i zlonamjerne prijave ostao bez oružja privremeno, a neki čak i trajno i to zaista poziciju i ulogu policajaca čini delikatnom, čini vrlo ozbiljnom i mi ćemo se potruditi da upravo onim provedbenim aktom što je moguće više preciziramo postupanje policije kako ne bi bilo mjesta arbitrarnosti, kako ne bi bilo mjesta slobodnom provođenju, slobodnom tumačenju zakona i kako bi se evo izbjegle neke nesreće tamo gdje policija može odraditi svoj posao, prije svega preventivno. Evo ja još jedanput zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi zato što sam zaista sve rasprave doživio kao dobronamjerne, konstruktivne i kažem dalo se iščitati i iz rasprava i iz uloženih amandmana da se popravke predloženog teksta zakona mogu učiniti već kroz amandmane, već sutra kroz glasovanje i siguran sam da ćemo nakon sutrašnjeg glasovanja dobiti zakon koji će biti bolji, koji će pružati bolji zakonodavno-pravni okvir, da se na ovom području držanja, korištenja i zlouporabe položaja naprave koraci naprijed da budemo svi skupa sigurniji. Hvala vam Hvala.